Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 97. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obvestila o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 97. izredne seje. Predlog dnevnega reda ste prejeli v ponedeljek, 10. marca 2025, s sklicem seje.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

Predlog priporočila je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo predstavniku predlagatelja, gospodu Zoranu Mojškercu. Izvoli. hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Verjetno se bo danes tukaj predvsem na koalicijski strani marsikdo vprašal, zakaj smo danes tukaj. Pa da vam prihranim dragocene minute razprave, vam bom v imenu predlagatelja odgovoril kar takoj. Tukaj smo zato, ker nekdo iz koalicije, bolj natančno predsednica Odbora za pravosodje, ni naredila svoje domače naloge. Ustavno sodišče je namreč dne 8. 1. 2025 Državnemu zboru posredovalo pobudo družbe GEN-I, trgovina in prodaja električne energije, za začetek postopka za oceno ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja predpisa. Državni zbor je predmetno pobudo prejel že naslednji dan, se pravi 9. 1. 2025. spremnem dopisu je Ustavno sodišče določilo rok, da se o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja predpisa lahko Državni zbor Republike Slovenije izjavi v 7 dneh, o navedbah v pobudi pa v roku 60 dni; rok za izjasnitev o predlogu za začasno zadržanje bi tako potekel 16. 1. Zakonodajno-pravna služba je dne 15. 1. pripravila mnenje o predlogu za začasno zadržanje in ga posredovala Odboru za pravosodje, tu pa se komedija zmešnjav s tem mnenjem šele dobro začne. Predsednica Odbora za pravosodje je članom odbora posredovala sklic dne 13. 1. 2025 in sklicala 26. nujno sejo Odbora za pravosodje, ki bi bila v četrtek, 16. 1. 2025, se pravi v roku, ki ga je za posredovanje odgovora o predlogu za začasno zadržanje postavilo Ustavno sodišče, dodala pa je še pripis "zelo nujno". Še isti dan pa je z novim dopisom posredovala sporočilo, da je omenjena 26. nujna seja preložena, pod pripisom "zelo nujno" pa je dodala, da bo v ponovnem sklicu posredovala obvestilo. To se do dne 25. februarja 2025 ni zgodilo. Še več, v vmesnem času je Ustavno sodišče že sprejelo odločitev s sklepom, da se v predlogu GEN-I za začasno zadržanje tretjega odstavka 75.b člena Zakona

V sredo, 12. 3., ko smo imeli sejo Odbora za pravosodje, je bilo pojasnjeno, da je bila seja preložena, ker naj Odbor za pravosodje do izvedbe seje ne bi dobil gradiv pravočasno. Zanimivo, to je izvedela še isti dan, ko je sklicala sejo. Zdaj, tako postopanje je najmanj nenavadno. Sicer drži, da se Državni zbor o tovrstnih pobudah ne rabi izjasniti, vendar se na Odboru za pravosodje sprejema mnenja za presojo ustavnosti za vse vrste zakonov. Mislim pa, da bi pobude morali vsaj obravnavati, ker v teh primerih Državni zbor na nek način sodeluje kot stranka v postopku, ker se je izpodbijani predpis sprejel v tej hiši. Tako se pa v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne moremo znebiti občutka, da se v tem konkretnem primeru niti ni želelo, da bi Državni zbor podal kakršnokoli mnenje, saj o tem so se v zadnjih dnevih razpisali praktično vsi mediji v državi, pa tudi sama objava podatkov na podlagi te izpodbijane ureditve je dvignila precej prahu. Kot lahko v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ugotovimo, sta bili dve priporočili tudi že uresničeni. In sicer prvo priporočilo, kjer Državni zbor priporoča Vladi, da se v roku, ki ga je določilo Ustavno sodišče z mnenjem opredeli do pobude družbe GEN-I, za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena 75.b, in tretjega odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. Državni zbor je mnenje prejel 5. marca 2025, na isti dan, kot je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora izdelala mnenje o priporočilih, ki smo jih predlagali za današnjo izredno sejo. En dan prej, 4. 3. 2025, pa je Zakonodajno-pravna služba tudi pripravila mnenje o pobudi za začetek postopka ustavnosti. Na seji Odbora za pravosodje dne 12. 3. pa je odbor soglasno sprejel mnenje Zakonodajno-pravne službe ter ga že poslal Ustavnemu sodišču, tako, da je tudi drugo predlagano priporočilo že uresničeno, se pravi, je bil namen sklica današnje izredne seje dosežen. Glede na razprave, ki so se vile v zadnjih dneh ob zaganjanju prenovljene aplikacije Erar, ki se pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti neposredno sicer ne dotikajo, si lahko razlagamo, da je družba GEN-I postopek za presojo ustavnosti začelo, ker je želela, da ji transakcij še naprej ne bi bilo potrebno objavljati. Tu pa se pojavi vprašanje, kaj se želi skrivati? Žal pa nam je, da ni bilo sprejeto tretje priporočilo, in sicer, da naj se v roku 30 dni pripravi poročilo o izvajanju aplikacije Erar, da bomo lahko v končni fazi tudi na podlagi tega poročila videli, kaj vse je šlo pri zaganjanju prenovljene aplikacije narobe, ker to, kar sedaj poslušamo o napačno evidentiranih nakazilih in podobno, meče precej slabo luč predvsem na institucije, ki delujejo v sklopu Vlade oziroma ministra za finance, Klemna Boštjančiča, se pravi Agencije za javno pravne evidence in storitve in pa Uprave za javna plačila. Komisija za preprečevanje korupcije je v tem primeru namreč zgolj upravitelj aplikacije, v podatke, ki jih pridobi od vladnih inštitucij, pa ne sme posegati. Zadnje dni veliko poslušamo tudi o škodi, ki naj bi bilo storjeno določenemu podjetju. Poglejte, če bi bila predmetna pobuda obravnavana v predvidenem roku, se danes o tem ne bi ne bi sploh pogovarjali, ker aplikacija Erar takrat, ko je bil še čas za sprejetje odgovora Ustavnemu sodišču, sploh še ni delovala. Tako, da o tem, kdo ustvarja cirkus, bi prosil za malo refleksije, ker ga v bistvu ustvarjate sami, v koaliciji, pod krinko branjenja javne podobe tega podjetja, ki je vložilo pobudo za pričetek postopka za oceno ustavnosti. Za konec pa še vedno ostaja odprto vprašanje, zakaj se Ustavnega sodišča ni zaprosilo za podaljšanje roka za odgovor, kar zelo jasno določa tretji odstavek 265. poslovnika, člena Poslovnika Državnega zbora. Sicer drži, da je rok, ki ga določi Ustavno sodišče, zgolj instrukcijske narave, **3. TRAK: (NB) – 13.10** (Nadaljevanje) vendar pa je ravno na podlagi citiranega člena Poslovnika le-ta za Državni zbor obligatoren in ga je potrebno spoštovati oziroma prositi za podaljšanje. Zakaj se toni naredilo, morate v koaliciji povprašati svojo predsednico odbora, ker ravno to je naloga opozicije, da na take in drugačne nepravilnosti opozarja. Se pravi, danes smo tukaj zato in kot dostikrat opozori prav predsednica Odbora za pravosodje, trošimo davkoplačevalski denar, ker nekdo ni naredil naloge, ki jo nalaga Poslovnik. Tokrat je bila to predsednica Odbora za pravosodje, gospa Elena Grgurevič. Hvala. Hvala. Predlog priporočila je na 27. nujni seji 12. marca 2025 kot matično delovno telo obravnaval Odbor za pravosodje. Ker po končani razpravi odbor ni sprejel točk predloga priporočila je bila obravnava predloga priporočila na seji delovnega telesa končana. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici, gospe Leni Grgurevič, izvoli.

Se opravičujem, sem imela po razporedu, bi naj bil prej druge poslanske skupine, ampak nič ne de. Torej, Odbor za pravosodje je na 27. seji kot matično delovno telo obravnaval predlog priporočila v zvezi s pobudo družbe Gen-I za začetek postopka za oceno ustavnosti odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi predloga poročila poudaril, da čeprav Državni zbor sodeluje kot stranka v postopku, ker je sprejel omenjeni zakon, bi naj po mnenju predlagatelja na seji moral priporočila, ki sta že dve bili uresničeni. torej mnenje Vlade je že bilo podano, prav tako mnenje odbora, pač kot sodelovati tudi Vlada Republike Slovenije. Zakonodajno-pravna služba se je v mnenju jasno izrazila in podala negativno mnenje do vseh treh priporočil SDS. Namreč v 1. točki priporočil bi, naj Državni zbor priporočal Vladi, da se v roku, ki ga je določilo Ustavno sodišče z mnenjem opredeli do pobude družbe Gen-I. Zakonodajno-pravna služba je jasno povedala, da vlada sploh ni udeleženec v ustavnem sporu in nima nikakršne dolžnosti, pač pa zgolj pravico, da odgovori na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti v roku 60 dni, ki je instrukcijski rok. Ustavno sodišče o pobudi lahko odloči, četudi ne prejme mnenje celo Državnega zbora, kaj šele vlade, ker Državni zbor pa je nasprotni udeleženec v tem ustavnem sporu. Poleg tega vlada Ustavnemu sodišču odgovori neposredno in ne preko Državnega zbora, medtem ko je za odgovor Državnega zbora Ustavnemu sodišču potrebno zgolj, da se na pristojnem matičnem delovnem telesu potrdi mnenje Zakonodajno- pravne službe. Kar je odbor seveda tudi storil. V 2. točki predloga priporočil SDS, bi naj Državni zbor priporočal, torej Državni zbor priporoča Odboru za pravosodje, da v roku, ki ga je določilo Ustavno sodišče, v zadevi pač sprejme mnenje do pobude družbe Gen-I in ga posreduje Ustavnemu sodišču. Državni zbor seveda ne more sprejeti priporočila za delo, ki bi ga naložil samemu sebi, kajne, in v skladu s 111 členom Poslovnika Državnega zbora, kot je jasno pojasnila Zakonodajno-pravna služba, namreč se lahko delovna telesa opredeljujejo samo do, ukrepe za delo lahko nalaga drugim državnim organom, organizacijam in posameznikom, ki opravljajo javne službe in izvršujejo javna pooblastila. Zaradi tega ta točka tudi ne izpolnjuje pogojev za obravnavo po 111. členu. Prav tako pa seveda ne more dajati matično delovno telo v imenu Državnega zbora nekih stališč Državnega zbora. To lahko stori samo na sklepu ali pa priporočili Državnega zbora in sicer preko predsednice Državnega zbora. V zvezi s 3. točko, za katero je prav tako pojasnila Zakonodajno-pravna služba, da niti ni obrazložena.

ni moč nalagati Vladi Republike Slovenije, da naj piše poročilo o delovanju aplikacije Erar, ali ne. To ni v pristojnosti s takšnim mnenjem Zakonodajno-pravne službe se je strinjalo tudi Ministrstvo za pravosodje. S tem smo se strinjali tudi poslanci koalicije, ki smo to mnenje podprli, hkrati pa seveda opozorili, da je potrebno delovati tako, da se napake, ki povzročajo nezaupanje javnosti v delovanje tako pomembne aplikacije kot je Erar, kar seveda vsi pozdravljamo, vendar je potrebno zaščititi interes, in to javni interes Republike Slovenije, treba je preprečiti škodo javnim subjektom v lasti Republike Slovenije in neupravičeno zlorabo v politične namene. Odbor je potem v skladu z glasoval o vseh točkah predloga in jih ni sprejel. In ker točke predloga priporočila niso sprejete, na podlagi razlage Komisije za Poslovnik obravnava predloga priporočila na matičnem delovnem telesu končana. Hvala. Hvala za poročilo odbora. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade magistru, doktorju Milanu Brglezu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za pravosodje. Izvolite. **DR. Predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in spoštovani poslanci! V zadnjih dneh v Državnem zboru potekajo intenzivne razprave glede nadgradnje aplikacije Erar in pobude GEN-I d. o. o. za presojo ustavnosti Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Del te razprave je bil tudi na včerajšnji seji Odbora za pravosodje, zato dovolite, da uvodoma pozdravim, da je včeraj odbor brez glasu proti potrdil predlog nove Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, ki pomeni pomembno strateško politično usmeritev za krepitev integritete, preprečevanje in boj proti korupciji. Današnja izredna seja Državnega zbora je sklicana v zvezi s pobudo GEN-I d. o. o. za presojo ustavnosti tretjega odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki se nanaša na objavo podatkov o določenih transakcijah fizičnim osebam v aplikaciji Erar. Naj na kratko povzamem mnenje Vlade glede pobude GEN-I d. o. o. za presojo ustavnosti tretjega odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Vlada je mnenje sprejela na seji 5. 3. 2025 in ga poslala Državnemu zboru in Ustavnemu sodišču. Gre za vprašanje ali se lahko v evidenci Erar javno objavi tudi podatek o imenu prejemnika in namenu nakazila, če ta presega bruto plačo predsednika republike (trenutno okrog 7 tisoč evrov), kar vključuje tudi plače zaposlenih v podjetjih v večinski lasti oziroma pod prevladujočim vplivom države ali lokalne skupnosti. Vlada je primarno podala mnenje, da pobudnik nima pravnega interesa za pobudo, saj podatki o transakcijah za plače zaposlenih v GEN-I d. o. o. dejansko niso le podatki o transakcijah v breme GEN-I d. o. o., ki so sicer objavljeni v evidenci Uprave za javna plačila TZIJZ, posledično pa niso niti v evidenci Komisije za preprečevanje korupcije Erar. Nadalje pa Vlada meni, da je ureditev v tretjem odstavku 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki izjemoma omogoča javno objavo podatkov o osebnem imenu prejemnika fizične osebe ter podatka o namenu transakcije, ki presega bruto plačo predsednika republike, skladna z Ustavo Republike Slovenije, pobuda za oceno ustavnosti GEN-I d. o. o. pa je vsebinsko neutemeljena. Po mnenju Vlade je pobudnik sicer subjekt javnega sektorja, kamor sodijo tudi gospodarske družbe, v katerih ima država ali občina večinski delež oziroma prevladujoč vpliv on tako sodi med subjekte pod 75.a in 75.b členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, glede katerih so se že do sedaj pridobivali in objavljali podatke o transakcijah tako v evidenci Uprave za javna plačila, ki jo upravlja Ministrstvo za finance, kot v evidenci Erar, ki jo upravlja Komisija za preprečevanje korupcije. Cilj veljavne ureditve v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije je namreč zagotavljanje transparentnosti

Vsekakor pa bo odločitev o utemeljenosti pobude sprejelo Ustavno sodišče. Skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je v predlogu za sklic današnje seje v okviru priporočila predlagala tudi dve točki, ki se nanašata na Vlado. Vlada se z njimi ne strinja. Kot sem že pojasnil, je Vlada mnenje glede pobude GEN-I d. o. o za oceno ustavnosti sprejela 5. 3. 2025, to je 1. točka priporočila. Evidenco iz 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije Erar pa opravlja Komisija za preprečevanje korupcije in ne Vlada, zato priporočila o delovanju evidence Erar ne more podati. Najlepša hvala za pozornost. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Magistra Meira Hot bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Družba GEN-I je vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije s s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja predpisa za oceno ustavnosti. V predlogu zatrjuje kršitev 2. in 14. člena Ustave Republike Slovenije ter 74. člena Ustave, to je svobodne gospodarske pobude, saj naj bi jim država posegla v konkurenčne pogoje na trgu, s tem, da je v tretjem odstavku 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Kot izjema Kot izjema od prepovedi določena javna objava osebnega imena prejemnika, to je fizične osebe in namena transakcije. Vključno s plačo, ki presega mesečno bruto plačo predsednika oziroma predsednice republike. V družbi menijo, da KPK zakonski okvir lahko razume na preširok način, saj bi bili predmet javne objave lahko celo podatki o prejemnikih in transakcijah tistih zaposlenih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti oziroma pod prevladujočim vplivom države, ki niso člani organov vodenja ali nadzora takšnega gospodarskega subjekta in katerih prejemki posledično ne spadajo med informacije javnega značaja. V SDS so vložili predlog treh priporočil Vladi, saj se po njihovem mnenju odbor za pravosodje ni v ustreznih rokih odzval glede zadevne pobude družbe GEN-i za začetek postopka za oceno ustavnosti. Poleg tega pa so predlagali, da naj Vlada v 30 dneh pripravi poročilo o delovanju aplikacije Erar. Predlogi treh priporočil, ki so jih vložili v SDS, so neutemeljeni, čemur je pritrdila tako Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora kakor tudi Vlada v svojem mnenju, zaradi česar smo seveda Socialni demokrati na pristojnem odboru glasovali proti priporočilom. Zakonodajno-pravna služba je na pristojnem odboru opozorila in citiram: da sta 1. in 2. točka predloga priporočila že uresničeni, glede 3. točke, to je aplikacije Erar, pa, da njeno delovanje ni urejeno v zakonu, zanjo je namreč pristojna KPK neodvisen organ. Zato ukrepa ni mogoče nasloviti na Vlado. Prav tako pa določene zahteve v predlogu priporočila ne sodijo v njegov pravni okvir. Tudi Vlada se s predlogom priporočila ni strinjala. Glede prve točke vlada meni, da ni potrebna, saj je vlada mnenje glede pobude že sprejela 5. marca, glede tretje točke pa, da ERAR upravlja KPK, ki je neodvisen državni organ in ne vlada, zato slednja poročila o delovanju evidence ERAR seveda ne more podati. Ustavno sodišče je sicer že vmes odločilo, da pogoji za uvedbo začasnega zadržanja izvrševanja tretjega odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije niso bili izpolnjeni. Družba GEN-I torej ni uspela dokazati, da bi predvidena objava podatkov, vključno z osebnimi in transakcijskimi podatki ter informacijami o plačah, neposredno vplivala na njen konkurenčni položaj ali poslovno varnost. GEN-I kot zasebni gospodarski subjekt ni zajet med subjekti, za katere je predpis o javni objavi finančnih podatkov namenjen, zato predmet predpis ne posega neposredno v njegov pravni položaj. Mnenje Zakonodajno-pravne službe jasno potrjuje, da argumenti družbe GEN-I temeljijo na domnevah, medtem ko so zaščita javnega interesa, konkurenčnega okolja ter varstvo poslovnih skrivnosti že ustrezno zagotovljeni. Zato je Zakonodajno-pravna služba tudi priporočila, da se predlog za začasno zadržanje in pobudo za začetek postopka ustavnosti zavrneta. Glavni namen javne objave podatkov iz 75. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je zagotoviti preglednost pri ravnanju z javnimi sredstvi in nadzor nad finančnimi transakcijami, pri čemer se hkrati varujejo občutljivi podatki, ki so ključni za konkurenčnost gospodarskih subjektov. Obseg podatkov, ki jih določa zakon, je natančno omejen, da ne pride do neupravičenega razkritja poslovnih skrivnosti. Socialni demokrati sicer opozarjamo na škodljive posledice, ki jih lahko imajo napačno prikazani podatki, kot je šlo recimo ravno v primeru GEN-I. Zato je ključno, da se zagotovijo mehanizmi, ki bodo preprečevali takšne napake, da se prepreči nepotrebna škoda. ki bi seveda lahko negativno vplivala na poslovanje subjektov. Prav tako smo prepričani, da je transparentnost poslovanja ena izmed ključnih oblik boja proti korupciji, saj temelji na ideji, da mora biti delovanje javnih organov, poraba javnih sredstev in sprejemanje odločitev odprti in dostopni javnosti. V demokratični državi je namreč ključnega pomena, da se državljanke in državljani ter civilna družba seznanijo z delom javno pravnih organov, spremljajo, preverjajo pa tudi nadzirajo delovanje subjektov, ki upravljajo z javnim denarjem. Načelo transparentnosti tako zagotavlja dostop do informacij, javni nadzor, preprečevanje korupcije in krepitev zaupanja v institucije. Če bodo ljudje imeli dostop do informacij in določen vpliv na delovanje oblasti, bodo posledično bolj zaupali sistemu in bolj, bodo bili bolj vključeni v demokratične procese. Pa vendarle je potrebno opozoriti, da je tudi pravica do svobodne gospodarske pobude ustavna pravica, ki poslovnim subjektom zagotavlja, da svobodno odločajo o tem, kdo in v kakšni obliki bo imel dostop do podatkov o njihovem poslovanju oziroma gospodarskem udejstvovanju, vključno s podatki o vrstah in vrednosti sklenjenih pravnih poslov, o osebah, ki so sodelovale pri sklenitvi posla, o nasprotnih pogodbenih strankah, o podizvajalcih, o razvoju in izvrševanju neke transakcije, o sklenjenih aneksih in podobno. 74. člen Ustave pa varuje tudi poslovno skrivnost. Zato je pri vsakem posegu v ustavne pravice potrebno dokazati, da za tovrsten poseg obstaja javna korist in da je poseg v skladu s splošnim načelom sorazmernosti. Ali je torej poseg v konkretnem primeru upravičen, bo na koncu seveda odločilo ustavno sodišče, ki bo uporabilo prilagojen test sorazmernosti, v okviru katerega se bo presojalo, ali je teža posledic omejitve ustavne pravice sorazmerna vrednosti zasledovanega cilja oziroma koristim, ki bodo zaradi te omejitve nastale.

Pričakovanja opozicije, da bo koalicija razpadla že davno, se niso uresničila in so vedno bolj na trnih. Jasno pa je, da bi SDS rada čim prej na volitve, zato smo danes priča še eni politični predstavi. V resnici gre za še en poskus ustvarjanja afere, ki naj bi služila zgolj njihovim političnim interesom, ne pa dejanski zaščiti zakonitosti ali pravic državljank in državljanov. Odbor za pravosodje je obravnaval pobudo družbe GEN-I, trgovina in prodaja električne energije za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Gre za vprašanje, ali določba tega zakona z javno objavo nekaterih podatkov zaposlenih ustavno presega, v pravice podjetij in posameznikov. Na odboru smo soglasno podprli mnenje. Da pobuda ne posega direktno v pravni položaj pobudnika ter predlog, da Ustavno sodišče pobudo zavrže. Kot tudi zavrne predlog začasnega zadržanja. Toda, SDS seveda to ne zadovolji in to vprašanje še naprej uporablja kot orodje za napad na vlado in posameznike, ki jim politično niso po volji. Njihov cilj ni izboljšati zakonodajo ali zaščititi pravno državo, temveč ustvariti kaos in dvom v legitimnost delovanja Vlade. Pri obravnavi priporočil na odboru se je pokazalo, da so nekatera priporočila pravno nepodprta ali celo nesmiselna. Na primer priporočilo, da Vlada Republike Slovenije v roku 30 dni pripravi poročilo o delovanju aplikacije Erar. Aplikacija Erar sploh ni v pristojnosti vlade, ampak je njen skrbnik in upravljavec neodvisna institucija, KPK, zato Vlada tudi ne more poročati nekaj, kar ni v njeni pristojnosti. To kaže na klasično taktiko predlagateljev: ustvarjanje lažnega problema, na to ustvarjanje vtisa, da so edini, ki ta problem naslavljajo, Državni zbor nima pristojnosti, da bi od vlade zahteval nekaj, kar ni v njeni domeni. Prav tako pa vlada nima zakonske dolžnosti, da bi podala mnenje o pobudi pred ustavnim sodiščem, a je to vseeno dobronamerno storila. SDS ustvarja problem tam, kjer ga ni. S takimi ravnanji ustvarja splošen dvom tudi tam, kjer bi lahko šlo za korupcijo. Uporabljajo pa seveda dvojna merila: ko so sami v vladi, transparentnost ni njihova prioriteta ali vrlina. Tudi danes SDS uporablja priporočila le kot orodje političnega pritiska, ne pa kot iskreno skrb za pravno državo. V Levici zagovarjamo dejansko integriteto in preglednost javnega delovanja, a to pomeni, da moramo biti dosledni pri boju proti korupciji. To pomeni pregon tistih, ki so v preteklosti povzročili škodo državi. Seveda moramo spoštovati tudi neodvisne institucije, SDS pa ravno nasprotno, stalno napada KPK, sodstvo in druge neodvisne organe. Komisijo za preprečevanje korupcije predlagatelj sedaj vidi kot uporabno orodje v političnem boju, a transparentnost ne more in sme biti orodje za politične obračune. Če želimo boljšo družbo, moramo preseči poceni afere in delovati v dobro ljudi, ne v interesu strankarskih igric. Celoten predlog priporočila SDS je en velik politikantski manever. Namesto, da bi konstruktivno sodelovali pri resničnih vsebinskih politikah, na primer pri oblikovanju pokojninske reforme, agresivno napadajo politične nasprotnike. Vse zgolj v zasledovanju enega cilja, vrnitev na oblast. V Levici bomo vedno zagovarjali dejansko transparentnost in integriteto, a ne na način, ki služi interesom ene politične stranke. Zato smo že na odboru glasovali proti priporočilu. Hvala. Gospa Eva Irgl bo predstavila stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev. Izvoli. **EVA Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! V Državni zbor je bila torej vložena zahteva Poslanske skupine SDS, na kateri bi naj oblikovali predlog priporočila v zvezi s pobudo družbe Gen-I za oceno ustavnosti določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki širi nabor objavljenih podatkov v prenovljeni aplikaciji Erar. Podjetje Gen-I je torej na ustavno sodišče vložilo pobudo za oceno ustavnosti Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter obenem predlog za začasno zadržanje njegovega izvajanja. Ampak najprej poglejmo, kaj pravzaprav sploh je aplikacija Erar, ki zlasti v zadnjih dneh tako buri duhove in razburja v javnosti, še zlasti politični. Čeprav ta aplikacija pravzaprav želi samo delati na transparentnosti poslov in nakazil. Torej Erar je javna aplikacija, ki omogoča vpogled v porabo javnega denarja. In do sedaj že nekaj časa je prisotna pri nas, je razkrivala s katerimi podjetji poslujejo proračunski uporabniki, torej koliko denarja državne institucije pa občine nakažejo posameznim podjetjem spremljala je seveda tudi druge finančne tokove. Zdaj pa imamo pred sabo prenovljeno, nadgrajeno verzijo, ki jo je pripravila Komisija za preprečevanje korupcije. In ta bi morala omogočati, omogoča, zdaj se že izvajajo določeni pritiski, slišim, da se že anonimizira nekatere podatke znotraj te aplikacije. Skratka, ki naj bi omogočala vpogled v nakazila fizičnim osebam in transakcije v tujino Od 1. septembra 2024 dalje. Objavljeni so oziroma bodo posli, ki presegajo mesečno bruto plačo predsednika republike. In to vključuje, kot je bilo zapisano, torej donacije, avtorske honorarje, svetovalne pogodbe in sponzorstva. Zdaj, Komisija za preprečevanje korupcije je sprva napovedala izid te prenovljene, nadgrajene aplikacije za mesec januar. Potem so se vmes zgodile neke stvari, pojasnili so na komisiji, da se je ta izid zamaknil na mesec marec zaradi dodatnih varnostnih in tehničnih izboljšav. tukaj bi jaz ocenila, da je vse lepo in prav in tudi zadeva zelo jasna, zatakne pa se pri energetski družbi GEN-I, ki jo je, kot lahko veste, do leta 2021 vodil sedanji predsednik Vlade. Skratka to podjetje želi na nek način zaustaviti prenovljeno aplikacijo Erar, ki bi omogočila in omogoča podrobnejši pregled nad porabo javnega denarja, več transparentnost poslovanja in veča transparentnost nakazil in drugih finančnih tokov. Kot že rečeno, je torej podjetje GEN-I na Ustavno sodišče vložilo pobudo za oceno ustavnosti Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter predlog za začasno zadržanje njegovega izvajanja, ki pa ga je Ustavno sodišče že razveljavilo; tukaj moramo to povedati. Potrebno pa je tudi omeniti, da je po navedbah Komisije za preprečevanje korupcije, veste, da jo vodi gospod Robert Šumi in on oziroma komisija je povedala, da GEN-I je trenutno v tem prostoru edini proračunski uporabnik ali pa državna družba, ki je vložila takšno pobudo na Ustavno sodišče. Obenem različni mediji poročajo, da gre tukaj tudi za problem plač in drugih prejemkov, nagrad in sredstev članov upravnega odbora GEN-I in z njimi povezanimi pravnimi osebami, torej podjetji, namreč grade in bonuse si v GEN-I izplačujejo ob potrditvi nadzornega sveta, če donos podjetja presega določen odstotek. Ta kriterij, kot lahko preberemo v medijih, pa je pri GEN-I nizek, zato so nagrade in bonusi toliko večji. seveda se, spoštovane poslanke in poslanci, tukaj nekako postavlja povsem logično ali pa tudi upravičeno vprašanje, zakaj je GEN-I pravzaprav sploh skušal zaustaviti to aplikacijo Erar. Zdaj, če pogledamo zapise, ki so prišli iz družbe GEN-I, oni namreč trdijo, da KPK preširoko razlaga pravni okvir, kar bi lahko pomenilo, da bi aplikacija javno razkrila tudi plače zaposlenih, ki niso člani organov upravljanja; plače zaposlenih v državnih družbah namreč za razliko od zaposlenih v javnem sektorju niso informacije javnega značaja. Torej GEN-I je v tem trenutku edina družba, če tako rečemo, ki je nekako bila proti širitvi ali pa je nekako proti širitvi nabora podatkov o porabi javnega denarja. Zdaj, seveda za to je lahko več razlogov, mogoče tudi ta, da je sedanji predsednik Vlade po letu 2022 zatrjeval, da nima bančnega računa v tujini. Z zanimivo, ravno ta aplikacija Erar razkriva, da račun obstaja v tujini za Golobovo podjetje Star solar. Ta račun ima odprt pri italijanski banki, odprt je bil leta 2019. pa razkriva še nekaj drugega, in sicer da je državno podjetje Borzen v podjetju Star Solar v zadnjih petih letih plačalo več kot milijon evrov za elektriko iz sončnih panelov. Zdaj, v GEN-I so se najprej, seveda lahko razumemo, ker so verjetno ti podatki prišli v javnost preko aplikacije Erar, so najprej se malo potuhnili, potem pa so zaradi pritiska javnosti vendarle začeli pojasnjevati te transakcije, ki so seveda vzbudile pozornost medijev. In obenem so povedali, to so povedali oni sami, da bodo primorani uporabiti vsa pravna sredstva v primeru nadaljnjih, po njihovo napačnih objav podatkov v zvezi z GEN-I. V podjetju so v minulih dneh v zvezi s svojo zahtevo za presojo ustavnosti tudi zatrjevali, da imajo pač nekakšno bojazen, to sem že prej omenila, da bi lahko postale javne tudi plače nekaterih zaposlenih, ki niso vodstveni kadri, in kot sami pravijo, bi družbi to po njihovem mnenju lahko povzročilo nepopravljivo škodo. Zdaj, pobuda za oceno ustavnosti je povsem neutemeljena. To je povedalo sedaj že več instanc, predlog za začasno zadržanje pa je Ustavno sodišče že zavrnilo. Tukaj bi želela opozoriti tudi na komentar doktorja Mateja Avblja, ki v zvezi z omenjeno situacijo, ki ima svoj del zgodbe tudi v postopkih v Državnem zboru, pravi, če malo poenostavim, da ignoriranje Ustavnega sodišča vodi v razkroj pravne države. Kar je bil tudi naslov na novem mediju Info 360. Jasno je namreč, kot so že prej tudi predlagatelji te točke omenili, da bi moral Državni zbor v roku 60 dni sprejeti mnenje oziroma pravočasno odgovoriti odgovoriti Ustavnemu sodišču glede pobude GEN-I za oceno ustavnosti. Rok je potekel 10. marca, Odbor za pravosodje je bil sklican 12. marca in seveda to kaže na neko ignoranco Ustavnega sodišča. Takšna ravnanja pa, kot opozarjajo tudi mnogi pravniki, nas peljejo v dodaten preizkus delovanja pravne države in vladavine prava. Poslanci Stranke demokrati vsekakor pozdravljamo odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije, da se predlogu za začasno zadržanje izvrševanja tretjega odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ne ugodi. Prav tako poudarjamo, da smo zagovorniki transparentnega delovanja na vseh nivojih in z njimi povezane porabe javnega denarja. Zato pričakujemo, da bo Ustavno sodišče zavrnilo pobudo za oceno ustavnosti tretjega odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije na zahtevo GEN-I. In še nekaj besed o mnenju Zakonodajno-pravne službe in mnenju Vlade. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora Republike Slovenije v svojem mnenju meni, da GEN-I ne izkazuje pravnega interesa za vložitev pobude o ustavni presoji, saj izpodbijana določba Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ne posega neposredno v pravni položaj pobudnika. Zato Ustavnemu sodišču predlaga, da pobudo zavrže. Navedeno mnenje je bilo tudi 12. marca soglasno potrjeno na že prej omenjenem matičnem delovnem telesu. Prav tako je tudi Vlada v svojem mnenju o pobudi družbe GEN-I dne 5. marec zapisala, da primarno meni, da pravni interes pobudnika za ustavno sodno presojo ne obstaja. Na podlagi mnenja Vlade in seveda mnenja matičnega delovnega telesa, kjer je bilo torej soglasno potrjeno mnenje Zakonodajno-pravne službe. Poslanci cialke. Demokrati pozdravljamo mnenje Državnega zbora, da izpodbijana določba zakona ne posega neposredno v pravni položaj pobudnika in da zato Državni zbor Ustavnemu sodišču predlaga, da jo zavrže. Najlepša hvala. Hvala. Gospa Lena Grgurevič bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvoli. Hvala lepa, predsedujoči. ki za potrebe političnih manipulacij stranke SDS že nekaj dni svojega dela namenjamo zgolj današnji temi, je tipičen primer zlorabe desnice v politične namene, ne glede na javni interes Republike Slovenije. Naj pojasnim. Komisija za preprečevanje korupcije je pristopila k prenovi aplikacije Erar, to je spletna platforma, ki omogoča vpogled v denarne tokove subjektov javnega sektorja. Namen KPK absolutno podpiramo, saj širi transparentnost porabe javnih sredstev. Žal pa je bil projekt izveden prepovršno. Z nezadostno skrbnostjo ter brez sodelovanja KPK ključnimi institucijami, katerih podatke je aplikacija zajemala za potrebe objave. To je jasno pojasnila direktorica Urada Republike Slovenije za javna plačila, na katero je predsednik KPK v prvotnih izjavah žal prelagal krivdo za očitane napake, ki je opozorila, da bi se tem napakam lahko izognili v kolikor bi KPK kot odgovoren nosilec projekta in upravljavec Erarja (TB) - 13.45** (nadaljevanje) pa jih žal ni. Preizkus delovanja prenovljene, za javnost tako pomembne aplikacije, kot je Erar, ki objavlja izjemno občutljive podatke o finančnih transakcijah javnih subjektov, bi bil seveda nujen in običajen. To bi bilo pričakovati, jaz menim, od vsakega skrbnega in odgovornega nosilca kateregakoli projekta. Predsednik KPK se je sicer kasneje opravičil vsem prizadetim podjetjem in je prevzel objektivno odgovornost, kar je tudi edino pravilno ravnanje. Poslanska skupina Svoboda pri tej razpravi izhaja iz spoštovanja pravne države, v kateri ima vsak organ svojo jasno določeno vlogo. Vlada in Državni zbor sta svojo nalogo pri oblikovanju, sprejemanju in presoji Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije opravila skladno z zakonodajno prakso in ustaljenimi postopki. Ne glede na to, kdo je pobudnik za presojo ustavnosti, sta Vlada in koalicija zakon dosledno zagovarjali v skladu z mnenjem Vlade in Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Poskusi diskreditacije vrhunskih državnih podjetij in za vodstvo takšnih podjetij smo seveda lahko davkoplačevalci zgolj hvaležni. Ne glede na to, kateri politični opciji vrhunska poslovodstva pripadajo, so zavržni in so v škodo javnemu interesu Republike Slovenije. Poskuša se namreč diskreditirati podjetje, zgolj z enim namenom seveda, ki je vodilni trgovec z električno energijo v jugovzhodni Evropi, ki je prisoten na 25 trgih, od Francije do Turčije, ki deluje na več kot 20 energetskih borzah, ki sprejema samo v Sloveniji 50 tisoč novih strank letno. Spomnimo se recimo, kdo in katero podjetje je varovalo interese državljank in državljanov, ko so nekateri dobavitelji v času krize odpovedali dobavo elektrike, ustvarjajo skoraj tri milijarde prihodkov od prodaje, svoje zaposlene so dvignili že proti številki 800, Gre za delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. In takšna podjetja se torej v politične namene poskuša diskreditirati in podobno. Se pravi, popolnoma zavržno delovanje. Podjetje deluje transparentno, vsi podatki, vključno z vsemi plačami poslovodstva, so javno objavljeni. SDS je lansirala tudi laž. Sedaj vidim, da sem postala glavna tarča, kajne, zdaj so nekako usmerili pač svoje puščice že name, da sem torej kot predsednica odbora, nisem v roku sklicala seje, kar je pa zlahka in popolnoma dokazljiva laž. Sejo sem namreč sklicala nemudoma, kot je pravilno navedel SDS, lahko pa sem jo pričela šele, ko mi Poslovnik to dovoljuje. Namreč, sedaj vam bom citirala 265. člen, ki je vsakemu laičnemu državljanu s povprečno inteligenco jasen.: Matično delovno telo, to je Odbor za pravosodje obravnava zahtevo oziroma pobudo kot jo je vložil SDS, šele potem, ko je dobil mnenje Zakonodajno-pravne službe." Se pravi, jaz sem sejo celo nemudoma sklicala in spoštovani državljanke in državljani, mnenje je pa podala Zakonodajno-pravna služba marca in takoj za tem smo sklicali nadaljevanje. Torej, jaz se sicer čudim, kako, da tako zlahka dokazljive laži želijo uporabljati kolegi, ampak saj pravimo, stokrat ponovljena laž lahko tudi postane resnica. To je njihov modus operandi. priporočala bi tudi doktor Avblju, na katerega se sklicujejo, da vzame v roke Poslovnik Državnega zbora, preden podajo kakršnakoli mnenja, s katerimi v bistvu, bi rekla, se spravlja v malo neroden položaj. Prav, torej, današnja seja je tako kot mnogo drugih do katerih pride na podlagi zahtev SDS, nepotrebna in brezpredmetna, ker naslavlja problem, ki ga ni. Družba GEN-I je izkoristila svojo legitimno pravico, ki jo ima vsaka pravna in fizična oseba v demokratični državi. Obrnila se je na Ustavno sodišče s pobudo za presojo ustavnosti nekega člena zakona, katerega določba je po mnenju pobudnika nejasna. **11. odgovorno delovanje vsakega poslovodstva, vsake družbe in ker tako odgovorno ravnajo so verjetno tudi tako uspešni in tega se poslužujemo vsi v tej državi. V skladu s prakso je Ustavno sodišče pozvalo Državni zbor za mnenje o tem zakonu, Zakonodajno-pravna služba je pripravila to mnenje in Odbor za pravosodje ga je soglasno podprl. Se pravi, vsi poslanci Svobode in koalicije, ki so sodelovali na seji odbora so soglasno podprli mnenje Zakonodajno-pravne službe. Na današnji seji ima Poslanska skupina SDS zgolj en cilj, z izkrivljanjem dejstev in lažmi preprečevati tiste, ki to sejo spremljajo, da koalicija in predvsem svoboda skušati pomagati pobudnikov ustavne presoje, čeprav dejstva govorijo kvečjemu nasprotno. Še več, tudi Vlada Republike Slovenije je namreč podala, čeprav ni k temu zavezana, mnenje o ustavni presoji v katerem je jasno povedala, da smatra, da je Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije skladen z Ustavo. Enako mnenje je podala parlamentarna Zakonodajno-pravna služba. Enako mnenje smo potrdili poslanci Svobode in koalicije na Odboru za pravosodje in enako mnenje je predsednica Državnega zbora poslala Ustavnemu sodišču, Ustavno sodišče pa je seveda tisto, ki bo povsem samostojno presodilo in to bi storilo tudi, če mnenja parlamenta in vlade sploh ne bi prejelo o ustreznosti domnevno spornega člena. Toda politični teater pod taktirko veteranov manipulacij in laži se mora nadaljevati. Potrebno je ustvariti zmedo, potrebno je širiti neresnice na račun politične konkurence, ki jim je očitno hud trn v peti. Problem delovanja naše države pa je prav v tem, da takšno delovanje opozicije ni zgolj v škodo koalicije oziroma predvsem svobode. Ta je več kot očitno glavna tarča desnice, pač pa ta račun plačujejo ljudje, državljanke in državljani. Zato, ker se Državni zbor namesto z resnimi težavami, nakopičeni v teh 30 letih, tudi pod tremi vašimi vladami igra tukaj cirkus namesto, da bi reševali še dalje uspešno probleme, ki jih sami niste bili zmožni oziroma niste hoteli reševati. Namreč, pod to vlado v času tudi največjih kriz doma smo imeli požare, poplave in v svetu, vojna v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu ima gospodarstvo najvišje dobičke doslej. Ta vlada je izvedla rekordne dvige pokojnin našim upokojencem, ta vlada je izvedla plačno reformo, ki je presekala prejemanje sramotno ponižujoč nizkih plač pod minimalno plačo tisočem najbolj socialno ogroženim zaposlenim v javnem sektorju. Ta vlada brani javno zdravstvo, ki so ga leta dobro posameznim dobaviteljem v zdravstvu. s katerim vodja opozicije dopisnikuje na luksuznih jahtah in igra golf v pregrešno dragih letoviščih na Mauritiusu, hkrati pa pobira denar od svojih volivcev, razkrajali poslanci opozicije. Ta Vlada je nekajkrat znižala inflacijo. Ki je v Sloveniji ena izmed najnižjih v Evropi. Imamo rekordno nizko brezposelnost, pričeli bomo graditi 2000 javnih stanovanj. Politiko smo umaknili iz javne RTV, ukinili črpanje javnih sredstev, zasebnih zavarovalnic, znižala se je stopnja korupcije in tako naprej. In prav to je razlog, da opozicija nori poskuša neprestano ustvarjati videz kaosa, vnašati nemir med državljanke in državljani. Žali, diskreditira, laže, ni meja v osebnih diskreditacijah, ki jih prenašamo. Vlada je torej podala mnenje, ki nasprotuje trditvam pobudnika Gen-I, da bodo ljudje razumeli. Torej tudi poslanci Svobode smo potrdili takšno mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je tudi nasprotovala trditvam pobudnika, ampak v Poslanski skupini SDS pač delujejo v skladu z znano Gebelsovo mantro, stokrat ponovi laž in postala bo resnica. To sicer lahko drži v nekem totalitarnem sistemu, proti kateremu smo nezadržno drseli v Sloveniji pod prejšnjo vlado,

Na tej seji boste danes slišali ogromno laži, mi bomo nanje odgovarjali z golimi dejstvi. Le dejstva so namreč resnična. Hvala.

Zdaj izrečena laž, da smo poslanci danes za to sejo v bistvu povzročili rabo davkoplačevalskega denarja. To je laž. Poslanke in poslanci nismo plačani od sej Državnega zbora, ampak smo plačani glede na delo opravljanja poslanske funkcije. Če kolegica meni, da njena vloga kuri dobesedno davkoplačevalski denar, ima vse možnosti, da odstopi, noben jo ne sili, da to funkcijo opravlja. Ne bom pa dovolila, da v mojem imenu laže, da današnja seja zapravlja davkoplačevalski denar. To je laž in na to, spoštovani predsedujoči, je potrebno odgovoriti. Ni pa laž nekaj drugega: da se lahko troši davkoplačevalski denar, na primer da prihajaš v službo iz Ljubljane, živiš pa nekje na Štajerskem in si pišeš potne stroške. Hvala lepa. Hvala. Mislim, da je nekaj dejstev bilo navedenih, ni bilo pa to postopkovno. Je pa res, kar je bilo povedano, nismo plačani od sej, ampak smo v službi kot funkcionarji, tako da držijo te navedbe. Gospa Grgurevič, postopkovno. Ja. Zasluži si kolegica opomin, ker je razpravljala seveda z menoj. To pa se ni v ničemer nanašalo na poslovniške določbe. To je bila razprava in se zdaj si je neupravičeno vzela vrstni red, zato si zasluži seveda opomin. Zdaj, če pa želite, da še jaz odgovarjam tukaj v zvezi, jaz namreč sploh ne prejemam potnih stroškov nobenih, niti evra, da ne bo pomote, a ne. O trošenju davkoplačevalskega denarja bom pa seveda zdaj odgovorila: delo poslancev mora biti učinkovito, tukaj nismo za to, da ustvarjamo nek videz teatralnosti, nekega navideznega boja med posameznimi političnimi opcijami, pač pa smo plačani za to, da delamo v dobro državljank in državljanov, ne pa za to, da insinuiram. In a veste, mi smo vendar porabili sedaj ure in ure in dneve dela za nič, a ne. In za to ne prejemamo plače. Hvala. Tudi vaš predlog ni bil postopkovni, tako da nobenemu ne bom izrekel opomina. Vam bom pa povedal, da nismo na sodišču in da v parlamentu je za to razprava, da se na koncu odločimo, kaj je prav, kaj ni prav in nima nobene pravice vnaprej opredeliti neke teme, da je nerelevantna ali pa prikrojena ali pa izmišljena. Ravno parlamentarna dvorana je namenjena temu, da se dejstva dajo na mizo in na osnovi tega tudi odloča. Tako da spoštujte to, da je parlament namenjen razpravi, ne pa utišanju nekoga. Gremo naprej. Naslednji bo predstavil stališče poslanske skupine gospod Jožef Lenart, izvoli, stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. Lep pozdrav prisotnim, gostom iz ministrstva. Spoštovani kolegi, kolegice, spoštovani državljani! Torej predlog priporočila, ki ga imamo na mizi, je v zvezi s pobudo družbe GEN-I, in prodaja električne energije, d. o. o., Krško za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, in sicer zahtevo za sejo je v Državni zbor vložila Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Sedaj vzroki zakaj dejansko je prišlo do sklica seje na matičnem delovnem telesu in današnje zahteve za sejo. Prišlo je zaradi tega, ker je Ustavno sodišče 8. 1. 2025

In Ustavno sodišče je navedlo, da se lahko Državni zbor o zadržanju izvrševanja predpisa izreče v sedmih dneh, o navedbah v pobudi pa v 60 dneh. Torej, naša priporočila so bila spisana zaradi zavlačevanja s sklicem seje matičnega delovnega telesa, na kateri bi podali mnenje glede pobude za oceno ustavnosti dela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Mnenje smo končno podali 12. 3., torej z velikim zavlačevanjem in ne v 60-dnevnem roku, kot bi bilo potrebno, da bi zadostili Poslovniku in pravni praksi oziroma da bi odgovorili v rokih, kot bi pač morali. Tako da za nameček vmes seveda sta bila dva od pogojev na ta naša priporočila v vmesnem času izpolnjena. Torej, nekako je na matičnem delovnem telesu ostal v igri le še priporočilo številka tri izmed priporočil Slovenske demokratske stranke, o katerem smo tudi potem smeli razpravljati: Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da v roku 30 dni od dneva sprejetja tega priporočila pripravi poročilo o delovanju aplikacije Erar, ki kaže porabo javnega denarja, in o poteku prenove aplikacije, s katero bodo razkrita tudi nakazila fizičnim osebam in nakazila v tujino. če smo odkriti, imeli smo burno razpravo na matičnem delovnem telesu. In morda še malo spomnim. Tudi velik pritisk s strani koalicije na Komisijo za preprečevanje korupcije. Velik pritisk, kajti nekdo se je strašansko ustrašil morebitnih razkritij aplikacije Erar. In sedaj, če gremo naprej. Če v tej državi želimo graditi družbo z ničelno toleranco do korupcije, kar smo večkrat slišali s strani koalicije in pa seveda tudi s strani ministrice za pravosodje, ne, potem seveda ne moremo mimo tega, da obsodimo neodzivnost Državnega zbora, torej matičnega delovnega telesa, kot je tudi obsodil spoštovani doktor Matej Avbelj, ustavni pravnik. Gre za osebo, ki je objavila več kot sto člankov in del na temo prava Evropske unije, ustavnega prava in transnacionalnega prava. Sedaj ne bom še enkrat povzemal kako on vidi naše zavlačevanje s strani seveda matičnega delovnega telesa in predsednice matičnega delovnega telesa. In če gremo torej naprej. Kaj se dejansko, kaj se je zgodilo, ne. Impresionirate, ne da, seveda so se ustrašili v geniji morebitnega odkritja Erarja že vnaprej, zato se je vse skupaj tudi tako dolgo vleklo. In če gremo k temu, da pač imamo v našem Državnem zboru eno veliko številko, ki skupaj tvori skupino pet poslancev od 90, je v Svobodi in so bili prej zaposleni v družbi GEN-I, potem je predsednik uprave GEN-ija, je sedaj predsednik vlade, nekdanji predsednik uprave, sedaj predsednik vlade, potem je minister za energijo, gospod Bojan Kumer je bil tam direktor, potem je naprej, imamo še iz energetike enega poslanca in sicer je bil zaposlen na Agenciji za energijo Republike Slovenije. In ne boste verjeli, spet iz Gibanja Svoboda. In sedaj naj si naši državljani sami seveda o tem napravijo svoje mnenje, ali ta skupina, ki je tukaj v Državnem zboru, ali je to mogoč lobi energetski v Državnem zboru, zaradi katere, zaradi katerega seveda imamo mi koristi ali pa imamo kaj škode, tudi ne. In ker se je veliko poudarjalo kakšno škodo lahko naredi. Komisija za preprečevanje korupcije z eno napako v Erarju ne, se mi zdi tudi pomembno, da povemo, da seveda so tukaj nekaj informacij javnega značaja, in sicer predsednik uprave Geni 99000 letno zasluži za leto 2024, kar je 8250 na mesec, član uprave 90700 evrov letno, kar je 7500 na mesec. To so odlične številke. Potem imamo

In seveda, da je to uspešno podjetje in da so vodilni promotor zelene preobrazbe in napovedujejo še 700 dodatnih zaposlitev. Spoštovani poslanci in poslanke. Verjemite mi, mi smo tukaj tudi za nadzor, da nadziramo družbo GEN-I in ne nam govoriti, da smo jim naredili škodo, kajti, niste poslanci sami sebi, ampak ste poslanci za ljudi, kateri so vas poslali v Državni zbor in ne morete zagovarjati enega podjetja, ker imamo v Sloveniji še 50 takšnih uspešnih podjetij kot je GEN-I in sedaj mi nimamo proti geniju popolnoma nič, ampak strah GEN-I je bil, da bi plače videla konkurenca, to so navedli, se pravi, če je bil strah, da bi plače videla konkurenca, potem tudi ne bi smeli imeti normalno, da ne plač objavljenih, ampak jih morajo imeti, ker tudi naše plače kot funkcionarja so vse objavljene. In tudi nam ni včasih da seveda nam določene, kaj je že, detektorji premoženja navajajo vso premoženje, ki ga imajo tudi naši sorodniki, ne vem, partnerji in otroci in starši. In to so stvari. ko greš v eno takšno službo, pač moraš biti pripravljen, da bo tvoja plača, če je tako visoka, seveda javna. In zaradi tega, še enkrat, imamo tudi drugje takšne podobne plače, pa se nihče ne more skriti. Niste zagovarjali zdravnikov, spoštovana koalicija, niste zagovarjali kakšnega drugega faha, samo plače v GEN-I bi morale ostati popolna skrivnost. In zaradi tega seveda, ker smo na matičnem delovnem telesu imeli, kot sem že rekel, burno razpravo in tudi omejevanje, omejevanje razpravljanja parlamentiranja. In potem tudi dejansko smo glasovali o sklepu priporočila številka

Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da je to trenutek, ko je pa vendarle potrebno opozoriti, ko imamo neko točko na dnevnem redu in četudi so stališča poslanskih skupin seveda mnogovrstna in nekatera gredo zelo na široko, pa vendarle menim, da bi vi v tem trenutku morali ugotoviti, da to stališče poslanske skupine pač ni bilo stališče o točki današnji, dnevnega reda ni bilo. Jaz nimam sicer nobenih težav, da naredimo posebno sejo, pa razpravljamo tudi o poslovanju kakega podjetja, pa navržemo tule malo številke, tako malo na povprek, ker noben ne more na to odgovoriti, ampak danes je dejstvo, da to ni. Na dnevnem redu poslovanje konkretnega podjetja ne. Mi se pogovarjamo o priporočilih Poslanske skupine SDS. Jaz vem, da so ta priporočila taka, da v bistvu o njih nimamo kaj razpravljati, in da je zdaj je treba iskati neke druge teme za razpravo, pa vendarle,

to je, mislim, da 76. člen namreč ali 77. člen Poslovnika. Govorimo o neki temi, na kar je že kolegica opozoril, s tem, da jaz opozarjam, da so šli še dalje. Ne samo, da so infrastrukturne teme tukaj odpirali ampak so o posameznih poslancih, ki v skladu z zakonom in Ustavo tukaj izvajajo seveda svoje pravice izvoljeni v imenu ljudstva govorili o tem, kje so zaposleni, kje ne bi smeli glasovati in podobne nesmisle in insinuacije. To smo tudi včeraj poslušali, da imajo podatke

razprava, kolega, ki je predstavljal stališče, se je dotikal teme o kateri veljajo priporočila kajti ni nič zahajal iz

mir in nadaljevanje seje. Tako, da naslednji dobi besedo gospod Franc Medic, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Pozdravljen državni sekretar, kolegice, kolegi! Zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora s Predlogom priporočila v zvezi s pobudo družbe GEN-I za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je bila vložena z enim samim namenom: priporočiti Vladi in Državnemu zboru oziroma njegovemu Odboru za pravosodje, da pravočasno opravi svojo domačo nalogo. Da se opredelita do pobude družbe Geni za oceno ustavnosti omenjene določbe zakona, skupaj s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja. Ustavno sodišče je namreč 8. januarja 2025 pobudo posredovalo Državnemu zboru z navedbo, da se lahko o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja predpisa izjavi v roku sedmih dni, o navedbah v pobudi pa v roku 70 dni. Seja Odbora za pravosodje je bila 13. januarja 2025, sklicana za 16. januar in sicer s pripisom: zelo nujno, še isti dan pa je bila priložena z navedbo, da bodo člani odbora o ponovnem sklicu prejeli obvestilo. Ponovnega sklica ni bilo, Ustavno sodišče pa je 4. februarja sklenilo, da se predlog za začasno zadržanje tretjega odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije zavrne. Poslovnik Državnega zbora določa, da matično delovno telo obravnava pobudo, ko dobi mnenje Zakonodajno-pravne službe te vlade. In zdaj poglejmo časovni potek v tej zadevi. 8. januarja 2025 je Ustavno sodišče pobudo poslalo Državnemu zboru, ker Vlada in Državni zbor v dveh mesecih, do konca februarja, nista odreagirala. Seja Odbora za pravosodje je bila sicer sklicana, a je bila tudi takoj predložena za nedoločen čas, je bila 27. februarja vložena zahteva za izredno sejo s predlogom priporočila. Šele po tej zahtevi je Vlada podala mnenje o vloženi pobudi GEN-I-ja za oceno ustavnosti, Zakonodajno-pravna služba pa 4. marca. O predlogu začasnega zadržanja seveda ne, ker je medtem Ustavno sodišče o tem že odločilo. Res je, da Vlada v postopku pred Ustavnim sodiščem nima dolžnosti, ampak le pravico, da odgovori na pobudo, je pa dolžna podati mnenje Državnemu zboru, da ta lahko pobudo obravnava. Glede na vso pasivnost lahko upravičeno sklepamo, da Državni zbor pred dvema dnevoma ne bi razpravljal o pobudi GEN-I-ja in ne bi sprejel mnenja, da naj ustavno sodišče to pobudo zavrže, če ne bi bil prisiljen razpravljati tudi o vloženih priporočilih. Zakaj takšna neodzivnost v tej zadevi? Skrb, da bi razprava razkrila vso hobotnico državne družbe GEN-I, ki si na vso moč prizadeva, da ne bi prišlo do razkrivanja podatkov o njihovih denarnih tokovih, tako, kot to določa tretji odstavek 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. To je edini razlog, da je družba vložila pobudo za ustavno presojo te določbe in celo predlagala, da Ustavno sodišče zadrži njegovo izvrševanje dokončne odločitve. za nekaj let, že nekaj let in doslej GEN-I z njegovo vsebino ni imelo težave. Težava je nastala decembra 2024 od napovedi KPK-ja, da bo v življenje spravila prenovljeno aplikacijo Erar. Ta bo omogočala objavo podatkov o porabi davkoplačevalskega denarja, tudi o nakazilih fizičnim osebam, če se izplačilo nanaša na donatorske, sponzorske, svetovalne pogodbe in druge avtorske ali druge intelektualne storitve ter na transakcije, ki presegajo mesečno bruto plačo predsednika republike. In takoj po tej napovedi KPK je GEN-I decembra 2024 vložil pobudo za Ustavno, na Ustavno sodišče. Ali je to naključje? Nikakor ne. Zakaj bi sicer po dolgem času, ko je zakon že v veljavi, dali pobudo za oceno ustavnosti? Očitno je strah pred določenimi razkritji tako velik le v GEN-I, pa čeprav so poslanci koalicije na seji odbora peli slavospev najboljšemu in najbolj poštenemu menedžerju na svetu, ki zdaj z velikimi uspehi, ki nam jih zavida cel svet, rešuje ne le GEN-I ampak celo državo. Ko je 5. marca prenovljena aplikacija Erar začela delovati, je postalo jasno, da bomo davkoplačevalci lahko videli, kam potuje davkoplačevalski denar. Cilj Erarja je krepitev transparentnosti in nadzora nad porabo javnih sredstev, zmanjšanja tveganja za korupcijo in krepitev integritete. Zakaj bi to nekoga, ki je tako uspešen in zgled vsem, tako zelo motilo? V Sloveniji imamo kljub zakonodaji, ki ustrezno naslavlja korupcijske, korupcijska tveganja in koruptivna dejanja, toliko korupcije kot če je ne bilo. Pristojni organi ne opravijo svoje domače naloge. Ravno nasprotno, v več primerih je, predvsem v Vladi doktor Goloba, njihovo ukrepanje usmerjeno le v tiste, ki na korupcijo in korupcijska, korupcijska tveganja opozarjajo. Vložena priporočila so dosegla svoj namen. O vloženi pobudi GEN-I smo dobili mnenje Vlade in Državnega zbora. V Novi Sloveniji predlogu priporočil na Odboru za pravosodje nismo nasprotovali, prvi dve točki priporočila sta namreč postali brezpredmetni. Je pa razprava na odboru ponovno pokazala, da ta Vlada in koalicija v Državnem zboru ravnata povsem drugače, kadar gre za ščitenje njihovih. Zelo smo še daleč od spoštovanja načela enakosti pred zakonom. Hvala lepa. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu priporočila. Kot prvi je k razpravi prijavljen gospod Jožef Horvat. Aha, se opravičujem, najprej predlagatelj gospod Mojškerc. **ZORAN MOJŠKERC (PS SDS):** Podpredsednik, hvala za besedo. Okrog teh stališč je treba par stvari povedati. Če kdo zganja teatralnost v tem parlamentu, mislim, da si lahko vsi dokaj hitro odgovorimo, Predsednica Odbora za pravosodje je rekla, da Vlada ni dolžna ničesar posredovati v parlament, pa to ne drži ravno. Tu pred sabo imam dokument iz 9. 1., ko je predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič na Vlado naslovila, da potrebuje mnenje na podlagi prvega odstavka 265. člena Poslovnika. Je res sicer, da Vlada Ustavnemu sodišču ne rabi nič pošiljati, ampak gospa Grgurevič je prebrala mnenje ZPS o naših priporočilih, konkretno za prvo priporočilo, samo očitno do predzadnjega stavka. Ker zadnji stavek mnenja Zakonodajno-pravne službe pa pravi: "Pogoj za obravnavo pobude na matičnem delovnem telesu pa je poleg mnenja Zakonodajno-pravne službe tudi pridobljeno mnenje Vlade". Drugi odstavek 265. člena Poslovnika. Zdaj, tu smo danes slišali tudi precej govoranc o neodvisnosti KPK, pa bi rad koalicijo samo spomnil, kako, kako ste to neodvisnost upoštevali pri Agenciji za energijo, ko smo zakone sprejemali, da ste lahko to neodvisnost zaobšli. Predstavnik Levice je rekel, da izrabljamo to sejo za neke namišljene afere. Ni res, mi smo samo opozarjali na nepravilnosti, ki so se dogajale s strani predsednice Odbora za pravosodje. Namreč 13. 11.24, je bil sistem UDIS podan dokument zahteva za oziroma 26. nujna seja Odbora za pravosodje.

ne vem, ljudje božji, zakaj pa ga imam jaz tukaj, datirano na 15. 1., seja pa naj bi bila 16. 1. Gospa pa je istega dne 15:46 z novim dokumentom zadevo preklicala. Tako da, kdo si skuha, kdo je skuhal to neko namišljeno afero, ne vem, verjetno morate krivca poiskati v lastnih vrstah. Zdaj, predstavnik Levice je še rekel, da se v naši poslanski skupini ukvarjamo s tako imenovanimi namišljenimi aferami namesto, da bi sodelovali pri pokojninski pokojninski reformi in kolikor sam vem, nobenega vabila na kakršenkoli pogovor za to nismo dobili. Da je bilo prvo mnenje zps podano pred marcem, sem že povedal, drugo mnenje pa je bilo podano po ZPS zahtevi za sklic današnje izredne seje. Verjetno v kolikor bi bil Odbor za pravosodje sklican prej, bi tudi to mnenje prej dobili. Hkrati v končni fazi je zelo čudno, da je ministrica za pravosodje na Odboru za pravosodje sama pojasnila, da je Vlada mnenje o tej zadevi oziroma osnutek Ministrstvo za pravosodje pripravilo že 31. 1. Zakaj ga je Državni zbor dobil šele 4. marca, se lahko vsak sam vpraša. Zdaj, prej smo imeli ene par postopkovnih predlogov. Glede širjenja tem in podobne zadeve. Gospa Sluga, ne vem, če kdo je danes tukaj najbolj širil teme današnje razprave, na katere se lahko vsi vežemo. Ja, predstavnica vaše poslanske skupine, ja, kaj vse je omenjala, pa Mauricius, pa ne vem kaj, ker sploh ni povezano s to temo. Tako da, toliko diskreditacij, ki jih nam očita s strani predsednice odbora Lene Grgurevič, mi nismo deležni s strani nikogar v tem parlamentu. Potem je še navajala reklamni spot za družbo GEN-I. V redu, saj nič narobe, ampak opozoriti je pa treba, da nihče od nas, tudi na Odboru za pravosodje nikoli ni izpostavljal nakazil, to so izpostavljali mediji. Če pa mediji objavljajo to, pa za to pa ne morete nič kriviti, saj v končni fazi so to objavljali mediji, ki jih nikakor ne morete pod tako imenovano SDS-ovsko hobotnico, ki jo radi omenjate, uvrstiti.

Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Mi ocenjujemo v Novi Sloveniji, da je ta razprava še kako potrebna, če kdo, potem parlamentarci moramo biti, si moramo prizadevati, da je javni denar dejansko transparentno, gospodarno in zakonito potrošen in mi smo seveda na odboru tudi podprli priporočila, res je, priporočilo pod točko ena in dva sta postala v tistem trenutku brezpredmetna. Ne vem, če je kdo danes že prebral priporočilo številka tri, pravi takole: Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da v roku 30 dni od dneva priporočila pripravi poročilo o delovanju aplikacije Erar, ki kaže porabo javnega denarja, in o poteku prenove aplikacij, s katero bodo razkrita tudi nakazila fizičnim osebam in nakazila v tujino. Moja osebna ocena je, da je pravzaprav aplikacija Erar največji uspeh KPK, Komisija za preprečevanje korupcije. In si takšnih podobnih aplikacij samo še želim, in ko govorimo o umetni inteligenci, pričakujem, da bo ta v prihodnje res dobro pomagala parlamentarcem, če hočete, parlamentarnemu nadzoru,

nenazadnje cilj aplikacije Erar, če kdo slučajno, ki nas spremlja, ne ve, je krepitev transparentnosti, krepitev nadzora nad porabo javnih sredstev, zmanjšanje tveganja za korupcijo in krepitev integritete. Zato nadaljujem, zdaj ni utemeljenega razloga, da Državni zbor ne poda izjave oziroma se izreče o navedbah ponudnika za oceno ustavnosti tretjega odstavka 57.b, 75.b člena omenjenega zakona, torej Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Sprašujem se, kdo se boji aplikacije Erar? Kdo se boji aplikacije Erar? Kdo se boji krepitve transparentnosti, krepitve nadzora, zmanjšanje tveganja za korupcijo in tako dalje in tako dalje. Jaz sem vesel, da smo poslanci pravzaprav, da je naše delovanje transparentno, kar zadeva plač, plače so javne. Jaz nimam nič, nič proti, da se nekateri pol mediji, pa torej kako bi rekel, poročajo o tem kateri poslanci imamo službena stanovanja. Ja, jaz pač drugače ne morem funkcionirati, zaradi tega, ker sem 200 kilometrov oddaljen od te hiše. To službeno stanovanje seveda sam plačam in se že 13 oziroma 14 let vozim od doma sem vsaj enkrat na teden, brez da bi mi država za to dala en cent povračila potnih stroškov. Ne jamram, iščem rešitve, je nekdo dejal. bodimo transparentni. In fajn bi bilo tudi, da bi kdaj kakšen medij povedal, da pa tisti, ki imamo v Ljubljani službeno stanovanje, pač imamo stroške za dve gospodinjstvi. Ampak hvala bogu, res sem hvaležen od začetka, da imamo poslanci to možnost, da lahko najamemo stanovanje, saj ni veliko poslancev takšnih, ker vedo, Da lahko tukaj nekako normalno funkcioniramo. Ampak prav je, da to javnost ve, da so te zadeve transparentne glede naših plač, vseh naših bonitet in tako naprej, je prav. In na nek način, lahko rečem, mi je hudo, ko tukaj zdaj imamo na mizi problematiko in to je problematika družbe GEN-I d. o. o. Krško, kot kot pobudnika za ustavno ustavne presoje. Zakaj mi je hudo? Zato, ker je genij bil moj poslovni partner oziroma je še je še poslovni partner, ker še nisem v celoti odplačal moje sončne elektrarne in bi si želel, da da poslovno sodelujem kot državljan. S poslovnim subjektom, ki mu je transparentnost vrednota. To si želim. Ja. Ali je zdaj to kaj narobe? Zdaj, moj kolega Franc Medic je kronologijo že povedal in pa morda za javnost še enkrat. Torej, družba GEN-I d. o. o. je kot pobudnik na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložila pobudo za oceno ustavnosti odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, skupaj s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja omenjene določbe. Ustavno sodišče je 8. januarja letos pobudo posredovalo državnemu zboru z navedbo, da se lahko o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja predpisa, izjavo v roku, izjavi v roku sedem dni, torej do 15. januarja, o navedbah v pobudi pa v roku 60 dni. Seja Odbora za pravosodje je bila 13. januarja letos sklicana za 16. januar, in sicer s pripisom: zelo nujno. še isti dan je pa bila preložena s pripisom: zelo nujno in z navedbo, da bodo člani odbora o ponovnem sklicu prejeli obvestilo. Ponovnega sklica pa ni bilo. Ustavno sodišče pa je 4. februarja odločilo, da se predlogu za začasno zadržanje tretjega odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije **19. 60-dnevni rok za posredovanje odgovora Državnega zbora Ustavnemu sodišču Republike Slovenije o pobudi za oceno ustavnosti že navedenega tretjega odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, pa se je iztekel v ponedeljek, 10. marca 2025. O vložitvi pobude je poročalo kar več medijev, spletna stran Forbes, N1, Info v članku, Zakaj je GEN-I skušal zadržati objavo aplikacije, ki kaže porabo javnega denarja. Hvala bogu, pravim, imamo še kar nekaj preiskovalnih novinarjev, dokler bodo lahko pisali. Pop Tv je v oddaji 24ur dne 26. februarja letos z naslovom prispevka Ustavni spor GEN-I zmotila nadgradnja Erarja. Še enkrat, kdo se boji Erarja, kdo se boji aplikacije Erar? Tisti, ki se boji, nekaj skriva. To je osnovnošolska logika, kajne? In parlamentarci moramo na to, se opravičujem izrazu, skočiti oziroma lepše rečeno, biti pozorni, odpreti razpravo in narediti vse, kar je v naši pristojnosti. Obžalujem, da priporočila niso bila sprejeta in da je dejansko, dejansko tudi ta plenarna seja bo odzvenela v prazno, ampak počasi in počasi javnost dojema, kaj je pravzaprav bistvo, bistvo je, da se javni denar kanalizira, komu kam, niti ne vemo, morda nikoli ne bomo vedeli, nekdo pač zadaj štrika, kot radi rečemo, dela v lastnem interesu in težko mi je, ja, težko mi je, še enkrat in s tem zaključujem, da moj poslovni partner še vedno je, še nekaj mesecev bo, da moj poslovni partner nekaj skriva. In škoda, škoda, da se ukvarjamo s takšnimi vprašanji. In res si želim, da bi Erar doživel še veliko nadgradenj. In, če govorimo o aplikaciji še enkrat, si želim, da bi dejansko v to transparentnost, v ta nadzor posegla tudi umetna inteligenca in pomagala parlamentarcem in preiskovalnemu novinarstvu. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Naslednja dobi besedo gospa Janja Sluga. Hvala lepa. Tema, o kateri danes govorimo, je v bistvu svojevrsten fenomen za tiste, ki nas mogoče danes spremljajo doma, ker po moje na trenutke niti ne razumejo, o čem govorimo. Gre namreč za to, da je podjetje sprožilo pobudo za oceno ustavnosti enega določila zakona, pri čemer se vsi, vseh 90 poslancev v tej dvorani strinjamo, da je podjetje verjetno to določbo zakona napačno razumelo in smo podprli vsi, tako mnenje Vlade, ki meni enako kot tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki meni enako kot meni vseh nas. Devetdeset poslancev,

da je Ustavno sodišče tudi v prvem koraku pravilno ravnalo in tudi sama menim, da pobuda ni upravičena oziroma da podjetje dejansko napačno razume določbo, seveda pa danes razpravljamo o treh priporočilih Poslanske skupine SDS, ki so na to temo ustvarili lažen problem

Namreč v zadnjem času zelo veliko pozornosti opozicija namenja mnenjem Zakonodajno-pravne službe in tukaj je tudi bilo mnenje Zakonodajno-pravne službe o teh priporočilih zelo jasno. In kakšno je bilo? Dve priporočili sta uresničeni, neutemeljeni, nepotrebni, brezpredmetni; seveda si pripisuje Poslanska skupina SDS za to zasluge, čeprav gre za ustaljeno parlamentarno prakso. In tretje priporočilo je seveda nezakonito, ker terja od Vlade nekaj, o čemer Vlada nima pristojnosti. Seveda je zaradi navedenega točno toliko časa tudi treba nameniti tem trem priporočilom, kot sem ga zdaj v razpravi jaz, torej 2 minuti, in smo debato končali. Ampak zaradi tega seveda zdaj širimo to razpravo na vse tisto, kar ima zveze s to točko, ali pa tudi nima in na to sem tudi prej opozorila v svojem postopkovnem predlogu. Zdaj, kar se tiče dosedanje razprave in tudi današnjih stališč, bilo je slišati očitke na račun mojih poslanskih kolegov, ki prihajajo iz podjetja GEN-I. Tukaj je treba zelo jasno povedati eno stvar. Nikjer in v ničemer noben zakon v tej državi ne omejuje kogarkoli, ki dela v nekem podjetju, v katerem koli, da ne bi smel kandidirati za poslanca in da ne bi smel biti izvoljen za poslanca, kaj šele, da zaradi tega, ker je nekje nekoč delal, ne bi smel glasovati kot poslanec. Seveda pa lahko obstaja nasprotje interesov, absolutno lahko obstaja in, kolegi, če ste ga zaznali, bi ga morali prijaviti kam? Na KPK. KPK je namreč tista, ki je pristojna, da takšno nasprotje interesov ugotavlja. Kar bi sicer danes zelo težko ugotovila glede na to, da vsi poslanci Svobode, enako kot poslanci opozicije, smo podprli mnenje Zakonodajno-pravne službe o neupravičenosti te pobude za ustavno presojo. Je pa zaradi teh očitkov, ki so kar poimensko leteli na moje poslanske kolege, kar se mi zdi izjemno nekorektno, potrebno povedati še nekaj drugega. Ko se pogovarjamo o tem nasprotju interesov, kako bi se morali poslanci, ki so bili prej zaposleni v GEN-I izločiti iz glasovanja, verjetno sploh ne bi smeli sedeti pri tej točki v tej dvorani, tako daleč bi namreč radi šli, je pa vendarle treba da obstajajo nekatere pretekle prakse, ko se kolegi iz opozicije niso sklicevali na neke povezave, ko se niso niti oglasili, kaj šele izločili v posameznih postopkih. O čem govorim? Seveda govorim o podjetju Rajka Janše, ki je pod vašo vlado zelo uspešno prodajal marele pa kulije ministrstvu za zunanje zadeve, pa generalnemu sekretariatu vlade, pa Ukomu, pa podjetjem v državni lasti in tako dalje. Mimogrede, v ministrstvu za zunanje zadeve je v enem letu prodal, reci in piši, 78 tisoč kulijev. Veste, kakšna številka je to? Pa nisem slišala teh poslancev, ki zdaj očitajo našim poslancem, da ne bi smeli glasovati, da bi karkoli rekli, nobenega. Potem naprej, morali bi se oglasiti po mojem mnenju tudi v primeru, ko se je razvedelo, da podjetja Žana Janše niso bila prijavljena za omejitev poslovanja KPK-ju, ne njegov s. p. ne podjetje Inverting. Nikogar nisem slišala od vas, da bi se takrat oglasil, da je karkoli narobe. Tudi nisem slišala, da bi se kdo oglasil, ko vlada poslovala s podjetjem takratnega ministra Tonina. Nisem slišala. Ali pa ko je bilo izvedeno izplačilo zavodu Iskreni takratnega ministra Cigler Kralja, nihče se ni oglasil, da bi se moral kdo kakorkoli izločiti.

da je v takih aplikacijah vse transparentno, da je razvidno, da si v vsakem trenutku lahko vsak pogleda vse podatke in čim več tega bi bilo treba, tako da jaz upam in verjamem, da bo v prihodnosti še več. Podatkov objavljenih, da se bodo lahko državljanke in državljani na vseh področjih seznanjali s tem kam denar gre, za kaj, kdaj in koliko. Pa vendarle danes slišimo s tiste strani, kako se ta aplikacija podpira, ampak dajmo se spomniti, kdaj pa se je aplikacija Erar ugasnila in tudi ni bilo s tiste strani slišati nič. Veste kdaj, pod prejšnjo vlado, leta 2020. Zdaj pa citiram: Komisija za preprečevanje korupcije obvešča, da se zaradi ukrepov, ki jih je za preprečevanje možnosti širjenja koronavirusa sprejela Uprava Republike Slovenije za javna plačila, do nadaljnjega ne bodo osveževali podatki v Erarju. No, prosim vas, povejte mi, kaj ima koronavirus z osveževanjem podatkov v Erarju, zakaj zaradi virusa ugasne aplikacija Erar. Če mi zna to kdo razložiti, pa mimogrede, takrat se tudi niste oglašali, nihče niti z besedo. Toliko o tej aplikaciji Erar. In še enkrat. Današnja priporočila. So ustvarjanje navideznega problema. In današnje trkanje po prsih zaradi rešitve tega navideznega problema. Hvala lepa. Hvala. Postopkovno Janez Cigler Kralj, izvoli. **JANEZ CIGLER KRALJ (PS NSi):** Hvala lepa za to možnost. Namreč moja predhodnica, razpravljavka je povedala kar nekaj netočnosti oziroma neresnic, ki se jim po domače reče tudi laži. Vsaj dve, in sicer, da je kdorkoli posloval s Toninovo firmo, naj pove katera firma je to bila. Kolikor jaz vem, kot minister ni imel kakšne firme in ni mogel poslovati s svojo firmo in to, saj veste, bi gotovo naletelo na hud odpor pri takratni opoziciji. In drugič, ker sem jaz, naj bi jaz dodelil sredstva Zavodu Iskreni net. KPK je o tem odloča, spoštovana kolegica, za magnetogram je to treba reči, preiskala je celotno zadevo, prejelo je sredstva 17 organizacij, tudi Legebitra, Karitas, kaj je Zveza prijateljev mladine in tako naprej in KPK je cel postopek pogledala in je rekla, da ni bilo kršitve načel integritete integritete in preprečevanja korupcije. Tako da je nekorektno, da tu širite laži in zaradi magnetograma in zaradi zgodovine sem se moral tu oglasiti in te laži popolnoma razbiti in zanikati. Hvala. Opozarjam vas, da to ni bilo postopkovno, to bi lahko tudi v razpravi pojasnili, tako da za naslednjič bom uporabil tudi opomin. Postopkovno gospa Lena Grgurevič. Hvala lepa. Jaz vas prosim, predsedujoči, ker je že uvodoma bilo popolnoma jasno, da bo prišlo do kršitve Poslovnika, da poskušate voditi sejo vsaj približno objektivno. Že uvodoma je navedel, poslanka je nam omenila nekaj neresnic in zato se bom na to odzval. Se pravi, že uvodoma je Cigler Kralj povedal, da bo vsebinsko odgovarjal in vi ste kljub temu, da ste tudi videli dvig rok, lepo pustili, da je izvedel svojo repliko, do katere še nima pravice do konca. Se pravi, dopustili ste mirno kršitev Poslovnika, tako da lepo prosim za objektivno vodenje seje. In upoštevanje določb Poslovnika. Seveda bi si zaslužil opomin in seveda upam, da boste imeli enake vatle za vse tekom nadaljnjega postopka. Hvala. hvala za vaše izvajanje, tudi vaš predlog ni ravno postopkovni, tako da glede vodenja seje prepustite predsedujočemu, tako kot tudi vi vodite seje svojega odbora in prevzemate za to svojo odgovornost. Tudi sam jo bom opozoril sem poslanca, da bi to lahko storil v svojem odgovoru, opozoril sem ga, da bo naslednjič dobil opomin, če bo zlorabil, ne moremo pa nikoli, **22. TRAK: (TB) - 14.45** (nadaljevanje) ko je postopkovno, to tudi vi veste, do konca vedeti ali bo na koncu predlog na katerikoli člen in ta praksa je bila do zdaj in tudi vam te prakse oziroma tega ne preprečujem in zato sem vas pustil, da poveste do konca. Naslednjič pa, če želite, bom na začetku vztrajal na tem, da poveste kateri člen je kršen. Zdaj pa, preden nadaljujemo z naslednjim govorcem, lepo pozdravljam najprej mlade parlamentarce parlamentarne skupščine Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ki so se nam pridružili na balkonu. Lepo pozdravljeni in uspešno delo še naprej. Zdaj pa Janja Sluga, postopkovno, izvolite še enkrat. Hvala lepa, predsedujoči. Jaz sem vas že v sami fazi predstavitve stališč poslanskih skupin opozorila, da bi morali v določenem trenutku reagirati na stališča poslanskih skupin, pa niste, pa niti niste nekako odgovorili na moje navedbe. Tokrat pa še enkrat, vem, da ste kolega opozorili, pa vendarle, ker je on to orodje zlorabil, nimamo ostali izbire, kot da to storimo na enak način. Bi pa vi lahko že zaznali, da je napačno interpretiral moje izvajanje, jaz sem namreč rekla, da je ministrstvo sklenilo posel s podjetjem, ki je, v katerem je mati gospoda Tonina in navedla sem tudi Zavod Iskreni. Zdaj pa tako, navedla sem ga v luči vaše zahteve po izločitvi poslancev iz postopka o glasovanju. Pobude za oceno ustavnosti podjetja GEN-I. Tukaj ni nobene kršitve, ker nobena zakonodaja ne predvideva, da poslanci, ki so v nekem podjetju zaposleni, ne bi mogli postati poslanci, kaj šele odločati kot poslanci. Vi pravite zdaj, da KPK v teh primerih, ki sem jih navedla, ni ugotovila kršitev, vse lepo in prav, jaz nisem govorila o kršitvah s strani KPK-ja, ki bi jih ugotovila. Jaz sem govorila o tem, da se vam takrat to ni nič zdelo sporno in da se nihče od vas ni takrat oglasil, tako kot se danes trkate po prsih in oglašate, kako bi se poslanci Svobode morali izločiti. O tem sem govorila. hvala. Tudi to ni bilo postopkovno, tudi sami ste v svoji razpravi šli širše prej, tako da ne vem v čem je problem. Predlagam, da gremo naprej. Prijavil se je predlagatelj, gospod Janez Mojškerc, ima besedo.

če bi bila seja Odbora za pravosodje 16. januarja, kot je bilo prvotno predvideno. In tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe je bilo vsem članom Odbora za pravosodje posredovano 15. januarja, četudi je bila takrat že seja preklicana. Tako da glejte, o tem razčistite med sabo. O imenih, kajne, o imenih zaposlenih v GEN-I-ju sam nisem nikoli govoril. Jaz ne morem pomagati, če je to podjetje vložilo pobudo za začetek ustavnosti na Ustavno sodišče in smo jo mi, parlamentarci, dobili na klop, ampak gospa Sluga, zopet ste sami širili polje razprave na čisto vse probleme izpred petih let, na primer. Tako, da dajmo se držati teme. Jaz sam ne govorim ne o GEN-I-ju, ne o nakazilih, ne o ničemer drugem ali pa o poslovanju podjetja. To delate vi, s tem, ker ga branite. Jaz govorim kot predlagatelj zgolj o mnenjih Zakonodajno-pravne službe in o naših priporočilih. Hvala.

Seveda bo, tako, kot ste rekli, na koncu boste presodili ali je postopkovno ali ni. Namreč, sedaj je ravnokar kolega spet razpravljal, jaz bom že na začetku opozorila na to, da je kršil Poslovnik, o

Danes ni točka dnevnega reda to, kdaj je bil sklic ali ni bil sklic, ampak so priporočila ampak so priporočila in poslanec laže ponovno v svojem izvajanju in zavaja ljudi, ker mnenje Zakonodajno-pravne službe je bilo 4. marca izdano, takoj za tem sem šele lahko sejo sklicala. 265. člen Poslovnika Državnega zbora jasno govori: matično delovno telo, to je Odbor za pravosodje lahko obravnava zahtevo oziroma pobudo šele potem, ko dobi mnenje Zakonodajno-pravne službe. Zakaj je bilo mnenje Zakonodajno-pravne službe izdano 4. marca, boste vprašali Zakonodajno-pravne službe. Takšnih zlorab pa seveda ne gre dopuščati in jaz bi tudi prosila od vas predsedujoči, ki torej predvidevam, da poznate Poslovnik, jasno opozorite svoje kolege, da ne lažejo in ne zavajajo javnosti, in da se držimo teme, torej priporočil, ki so brezpredmetna, ki so nedovoljena in katere je Zakonodajno-pravna služba vse tri po vrsti KRIVEC:** No, zdaj moram pa reči, da pretiravate s svojimi razpravami, ni bilo nobenega postopkovnega, na koncu ste pa izrekla tudi neko laž in zavajanje tistih, ki poslušajo. Ker prva dva predloga našega priporočila sta bila akceptirani in jih ni Zakonodajno-pravna služba nič raztrgala, zato ker zavajate, vam moram izreči opomin. Gremo naprej z razpravo, naslednji dobi besedo magister Darko…

to določeno podjetje, nisem niti z eno besedo, če ste me tako razumeli, potem ste zelo nas pol poslušali. Nisem. Niti, nisem se izrekala o tem, izrekla sem se samo o tem, da menim, da je njihova pobuda napačna, da so zakon napačno razumeli. Niti z besedo pa nisem branila podjetja ali se je kakorkoli izrekala o njem. Sem pa morala potegniti neke vzporednice kar ste vi zahtevali že na seji matičnega delovnega telesa, pa kar ste tudi danes izpostavili zato, da dobimo neko primerjavo. In da lahko damo na iste vatle vaše zahteve za izločitev naših poslancev, ki ste danes tako glasni, in sem vas morala opozoriti, da v primeru podjetja Rajka Janše in njegovih dobav vladi, Ukomu, kabinetu predsednika Vlade in tako naprej, niste bili glasni in da tudi niste bili glasni, ko vaš predsednik ni prijavil. omejitve poslovanja s podjetji Žana Janše, da tudi niste bili glasni, ko so se nabave zgodile s podjetjem matere gospoda Tonina, ali pa izplačilom Zavodu Iskreni. To je bila samo vzporednica.

Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem! Še četrtič mislim, da ta teden razprava o tej temi, tri odbore za pravosodje smo imeli, čeprav tema ni bila ta, je na koncu razprava bila vedno ista in to do trde teme, do devetih zvečer, vsak dan, cel popoldan, ene iste stvari. Čudno, pri tej temi se bom vzdržal vseh sočnih pridevnikov, odgovorov na to, kdo se česa zdaj tu boji. Mi se pogovarjamo o že rešeni zadevi, o kateri se vsi strinjamo, se pa ne vem kako kregamo, pa naj še kdo razume. Mnenje Vlade je bilo jasno. Mnenje ZPS tudi, mnenje KPK mnenje Državnega zbora. Kar se pa tiče priporočil, ni jih raztrgala ZPS, je pa povedala, da sta dve neustrezni, ena pa nedopustna.

saj nismo mi vložili, oni imajo to pravico, mi smo pa rekli, da ni potrebna, ni ustrezna. Vsi zagovarjamo uporabo Erarja, včasih je bil to supervizor. Da se vidijo transparentnost porabe javnih sredstev in seveda tudi fizične osebe, ki dobijo višje zneske od plače predsednika, predsednice je prav, da se objavijo. S tem nobenih težav. Tudi sam sem že večkrat povedal, da to aplikacijo zelo veliko uporabljam. Žal se je neka tehnična težavica zgodila, pa tudi pri tistih se je tako zelo zavajalo, kot da je bila napaka samo v enem segmentu. Pa včeraj je predsednik protikorupcijske komisije povedal, da so bili tehnični zapleti pri več podjetjih in da se zadeve rešujejo, da niti še niso čisto ugotovili, kje točno je napaka, ampak to ne zmanjšuje zaupanje v to aplikacijo in potrebe po tem, da imamo taka orodja. Seveda pa pri prenosu tehničnih drugačnih rešitev lahko pride do tega. Mi smo tudi dali svoja opozorila, na kaj je treba paziti in v tej razpravi jaz mislim, da smo se že izčrpali na Odboru za pravosodje. Jaz kaj več veliko nimam za dodati. Menim, da tu dajati take žogice, kot jih je kolega tam dal, da se pa zdaj nekdo tu boji Erarja pa boji proti korupcijske, pa ne vem česa. Jaz mislim, da večina nas deluje zelo transparentno, če pa se kdaj kak sum pojavi, pa se mi ne zdi prav, da se na tak način iz tega začne delati politično zgodbo, ki to definitivno ni. Zadeva je že bila razrešena in jaz mislim, da danes pač razpravljamo o temi, ki smo se,

Ja, hvala še enkrat za besedo. Samo na tisti postopkovni predlog od gospe Grgurevič, ki ni bil postopkovni predlog, bi odgovoril, namreč zopet je zavajala, saj to dela kar naprej. 15. 1., glejte, tu imam mnenje Zakonodajno-pravne službe o predlogu za začasno zadržanje. Seja je bila sklicana za 16. 1., pa ste jo isti dan preklicali. Toliko o tem, kdo zavaja, verjetno Zakonodajno-pravna služba potem ni šla ni šla nadaljnjega mnenja delati, če se še o tem nismo mogli odločiti in je to začela pripravljati šele potem, ko smo mi vložili zahtevo za sklic. Izredne seje Državnega zbora, na kateri smo danes. Hvala.

nesporazuma, ki je prej bila kar potem neka, neko vznemirjenje je bilo, da ne vodite, ampak mislim, da ste me čisto korektno opozorili. To je prvo in slišal sem, da je prostor za take stvari v razpravi, ampak a veste, ne resnice in zdaj prehajam na svojo razpravo, neresnice oziroma laži pač v meni, samo človek sem, ki se tičejo ljudi, torej mene ali pa nekoga, ki mu popolnoma zaupam za katerim stojim, pač me je vznemiril in zato sem reagiral. se mi je zdelo zelo pomembno laž tudi takoj ustaviti in sem jo tudi ustavil. Čeprav moram reči, in zdaj se pa v razpravi na to odzivam, je kolegica nadaljevala in skušala še enkrat ponoviti tisto laž in tako naprej, je govorila spet o enih podjetjih, glejte, ki ne obstajajo. Vsak ima,

Zdaj, gospa, moja predhodnica, bi pa prišla lahko celo do sklepa, da če je moja mama upokojenka, prejemnica pokojnine, da jaz, če z direktorjem ZPIZ-aa govorim, da sem že v navzkrižju interesov. Je pa veliko bolj resna tema to, kar imamo danes na dnevnem redu. In je jasno, da je živčnost pri kolegici in pri kolegih iz Svobode. Zato, ker je jasno, da gre tu za povezave, ki so pa malo drugačne, kot pa to, če je en prostovoljski prolife Zavod Iskreni med 17. drugimi, kjer je tudi Legebitra, Zveza prijateljev mladine, Karitas, Rdeči križ in tako naprej dobijo

če imamo mi milijonske transakcije, ne, ljudem, ne vem, pravnim osebam in tako naprej, fizičnim osebam, ki naj bi vodile na koncu do predsednika Vlade. In v Novi Sloveniji pač se strinjamo s tezo, da je takšna skrb GEN-I, da bi se razkrila vsa ta hobotnica državne družbe GEN-I, da si je GEN-I začel na vso moč prizadevati, da ne bi prišlo do razkrivanja podatkov o njihovih denarnih tokovih, tako kot to določa tretji odstavek 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. To je po našem mnenju edini razlog, da je družba vložila pobudo za ustavno presojo te določbe in celo predlagala, da Ustavno sodišče zadrži njegovo izvrševanje do končne odločitve. Ampak poglejte, vsi skupaj poglejmo, ta določba velja že leta in doslej GEN-I z vsebino tega člena in s to določbo ni imel težav. Težava je nastala, lanskega decembra, ko je KPK kot še ena robustna institucija, ki jo ta Vlada bi najraje tudi kar odpravila, vsaj ošibila, ampak tu moram reči, da podpiramo mi odločnost KPK-ja, da ohrani svojo robustnost, ker take institucije potrebujemo, KPK, Računsko sodišče in tako naprej in tu bomo mi v Novi Sloveniji vedno stali ob strani, da to ostanejo pokončne samostojne institucije, torej ko je KPK napovedala, da bo v življenje spravila prenovljeno aplikacijo Erar, ki bo omogočala objavo podatkov o porabi davkoplačevalskega denarja, tudi o nakazilih fizičnim osebam, če se izplačilo nanaša na donatorske, sponzorske, svetovalne pogodbe in druge avtorske ali druge intelektualne storitve ter na transakcije, ki presegajo mesečno bruto plačo predsednika oziroma predsednice republike zdaj trenutno. In po tej napovedi Komisije za preprečevanje korupcije je GEN-I isto še decembra 2024 vložil pobudo na Ustavno sodišče. Je to naključje? Glejte, jaz v naključja ne verjamem in mislim, da v tem primeru pa sploh nobeden ne verjame, da bi to bilo naključje. Zakaj bi sicer po letih veljavnosti tega zakona GEN-I kar naenkrat našel ta člen zakona in to določbo in vložil pobudo za oceno ustavnosti tega člena? Očitno je, da je bil strah pred razkritji teh transakcij tako velik le v GEN-I, pa čeprav so poslanci koalicije na seji odbora, in kot že kot že tri leta poslušamo, peli hvalospeve in slavospev najboljšemu in najbolj poštenemu menedžerju na svetu, ki zdaj z velikimi uspehi, ki nam jih zavida cel svet, rešuje ne le GEN-I ampak celo državo. In ko je 5. marca letos ta prenovljena aplikacija Erar začela delovati, smo imeli kaj videti. Širša slovenska, pa tudi svetovna javnost pravzaprav, a ne, ker je to na spletu, je imela kaj videti in je zdaj jasno, česa se je GEN-I pravzaprav ustrašil. Tam je še zdaj, lahko rečem, pomenljivo, pomenljive številke so, pomenljive transakcije v pomenljivih višinah. aplikacije Erar je krepitev transparentnosti in nadzora nad porabo javnih sredstev, zmanjšanje tveganja za korupcijo in krepitev integritete. Zakaj bi to nekoga, ki je tako uspešen zgled celotni Sloveniji in vsem nam, tako zelo motilo? V Sloveniji imamo kljub zakonodaji, ki ustrezno naslavlja korupcijska tveganja in koruptivna dejanja, toliko korupcije kot je še ni bilo. Pristojni organi se skušajo ošibiti, utišati, kaznovati spomnimo na Računsko sodišče, Državni svet, na to, kako se s kršitvami Poslovnika in tako naprej, omejuje delo opozicije in tako naprej - in ne morejo ti organi pač opravljati svoje nadzorne **26.

ukrepanje usmeri v tiste, ki na kršitve opozarjajo, ne v tiste, ki kršijo, ampak tiste, ki na kršitve opozarjajo. Zdaj, vložena priporočila kolegov so dosegla svoj namen, po našem mnenju. Dobili smo mnenje Vlade in Državnega zbora, na vloženo pobudo GEN-I-ja. Tudi v Novi Sloveniji nismo nasprotovali predlogu priporočil, je pa razprava na odboru in danes tu ponovno pokazala, da ta Vlada in koalicija v Državnem zboru ravnata povsem drugače,

Hvala lepa podpredsednica. Spoštovani državni sekretar z Ministrstva za pravosodje, kolegice in kolegi! Ja, danes je bilo že s strani koalicije, točno s strani gospe Sluga, zastavljeno retorično vprašanje - "Bom razložila, ker ljudje ne vedo, za kaj se pravzaprav gre." Pa bom jaz zdaj poskušal v enem sistemskem pogledu, torej tudi malo s časovnicami obrazložiti zakaj se pravzaprav gre. Gre se za to, da v Državnem zboru deluje oziroma ne deluje, Preiskovalna komisija z naslovom: Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega finančnega izčrpavanja podjetja GEN-I, domnevno spornih praks v zvezi s podjetjem Star Solar d. o. o., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke Gibanja Svoboda in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje Gibanja Svoboda za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije leta 2022. Ta preiskovalna komisija je bila sicer po dolgih zapletenih postopkih zaradi kršitve Poslovnika s strani predsednice Državnega zbora ustanovljena in mi zna kdo iz Svobode povedati, ali je bila kakšna priča zaslišana v enem letu dni? Odgovor je zelo enostaven. Niti ena. Sklicani sta bili dve seji, nujna in redna in sedaj, hvala torej opoziciji SDS, je celo sklicana druga redna seja za 24. marec, ampak na dnevnem redu je le dogovor o delu. Toliko o tem, kako se troši davkoplačevalski denar, spoštovana predsednica Odbora za pravosodje, kajti Tomaž Lah, predsednik te preiskovalne komisije, pa dobiva dodatek iz državnega proračuna, da vodi to sejo oziroma je ne vodi, ker je pravzaprav nezakonito tam in to smo dokazali v SDS, tako, da pravzaprav bi moral on takoj odstopiti, ker je bil imenovan po Poslovniku, po Ustavi za pričo in tukaj se zadeva pravzaprav začne. Kje se nadaljuje? Nadaljuje se v mesecu januarju, konec januarja 2022, ko pride takrat nekdanji direktor uprave GEN-I-ja, z Urško Klakočar Zupančič in s sedanjim ministrom za zamejce, gospodom Arčonom pred medije in pove naslednje besede: "Od danes nimamo več stranke zelenih dejanj gospoda Jureta Lebna, imenujemo se Gibanje Svoboda." Tri mesece pred volitvami, tri mesece pred volitvami. Še enkrat, da bo jasno in se bom referiral na te tri mesece pred volitvami. Kajti povejte mi spoštovani, kako je mogoče, kako je sploh mogoče, da ti tri mesece pred volitvami ustanoviš stranko, zbereš neverjetno kapitala, tako, da imaš po volitvah 864 tisoč evrov minusa, to je po besedah gospe Živic, 864 evrov minusa, ki, to je izrekla enkrat na eni izmed sej Mandatno-volilne komisije, ampak najbrž ona ve, ker je bila prej zaposlena v GEN-I-ju in je bila računovodkinja v

tukaj, zakaj še noben poslanec ni odstopil, zakaj ni odstopil predsednik vlade Robert Golob. Katere generalna sekretarka je žena od zdajšnjega direktorja uprave GEN-I, zaradi tega, ker je Vlada Roberta Goloba pripravila zelo en lep zakon in to je Zakon o medijih, ki ga je zdaj trenutno umaknila z dnevnega reda. Kajti želi še malo tenstati ostale medije, leve, desne, rumene in rdeče, ja, poslušamo točno, saj bom še prišel na vas, kolegica Odbora za pravosodje, vidite, tukaj se zahvaljujem Socialnim demokratom, da ne odvzemajo besede, da lahko prosto po Ustavi govorimo

No, in smo zdaj v aprilu. 24. april 2022, ko s 35 odstotki zmaga rekordno Gibanje Svoboda in osvoji 41 poslanskih mandatov. Demokratično sestavi vlado v rekordnem času 1. junij 2022, vlada je od Svobode. No, zdaj pa preskočimo dve leti in pol in preidimo na konec leta 2024. Takrat pa to podjetje, katere prej zaposleni so zdaj poslanci Gibanja Svoboda in sploh ni to sporno, kajti tako kot je bilo rečeno, vsak ima po ustavi pravico kandidirati, ima aktivno ali pa celo pasivno pravico kandidirati in se udeleževati volitev in to so tudi zaposleni z GEN-I, teh je namreč pet storilo sedaj aktualnih poslancev, tudi ministra imamo iz GEN-I, ki se ukvarja, ne boste verjeli, z energijo. Minister za energijo, gospod Kumer in seveda predsednik Vlade, ki je predal posle možu generalne sekretarke Vlade. Okej, vse okej, pač na tem dela s svojimi pristojnostmi, po mojem mnenju, neučinkovito, ampak to je neodvisni organ. No, potem pa spozna ta gen i, to podjetje v državni lasti, da pa se z januarjem 2025 pripravlja prenovljena aplikacija Erar, ki transparentno pokaže poslovanje. Firm z državo ali obratno ali pa s fizičnimi, pravnimi in drugimi osebami. In na naše mize dobimo tale list, 13. 1. 2025, zelo nujno, to najbrž gledalci ne vidijo, ampak tukaj imamo zelo nujno in piše najprej v prvem sklicu, da se bo sklicala seja, kjer se povabi Zakonodajno-pravno službo, kjer se povabi Ministrstvo za pravosodje. In se povabi tudi seveda poslanci in poslanke, člane Odbora za pravosodje. pa isti dan, isti dan pod zelo nujno spet dobimo poslanci v svoje predale, da je ta točka oziroma ta seja, nujna seja priložena. In poglejte, citiram, Lena Grgurevič zapiše: o ponovnem sklicu seje boste obveščeni in vsi člani tega odbora čakamo, čakamo en teden, smo že 20. januarja, čakamo drugi teden, smo že 27. januarja, čakamo tretji teden, smo že v začetku februarja, čakamo četrti teden, sklica še od nikoder. Seveda rok, da pa Državni zbor da mnenje, pa je 10. marec in v Poslanski skupini sds rečemo, tukaj pa nekaj smrdi. Zakaj? Sklic nujne seje, ki ga je zahtevala koalicija oziroma predsednica odbora, ki prihaja iz Svobode, še ni sklican in zato vložimo zahtevo za to izredno sejo Državnega zbora, ki mora biti po Ustavi, po Poslovniku sklicana v 14. dneh in to naredimo konec meseca februarja in zato smo danes tukaj. Kot je zelo dobro povedal, z mehkimi besedami, z blagimi besedami predlagatelj, ker predsednica Odbora za pravosodje ni naredila domače naloge, jaz bi lahko še kakšno težjo besedo dejal, pa na tem mestu se bom zadržal in ne bom preveč kritičen, ampak seveda dejanje, dejanja predsednice Odbora za pravosodje govorijo zase. Kajti ko spregovori opozicija na

ima to možnost le Meira Hot, podpredsednica Državnega zbora iz druge koalicijske stranke, ki pa seveda vidimo, da vas je zapustila in ne bo razpravljala, kajti namreč uživa v tem, ko opozicija kritizira Gibanje Svoboda. In tukaj se mi zdi, da smo celo na isti barki, kajti zelo fino je, da enkrat pa se opozicija spravi na določeno stranko, in to je Gibanje Svoboda, kajti Gibanje Svoboda se pa preko ostalih medijev spravlja na SD pa na Levico in tako naprej. Ampak to je spet druga tema, res, da ne bom zašel, spoštovana podpredsednica. In potem preidemo na glasovanje o mnenju ZPS. In tukaj je neverjetno, s strani koalicije je opozicija postavljena pred odločitvijo, zakaj vi razpravljate, če smo enotni tukaj., vsi bomo podprli mnenje Zakonodajno-pravne službe. Ampak postavlja se vprašanje, zakaj ta nujna seja, kjer bi bili istega mnenja, ni bila sklicana, opravljena že 16. januarja. A veste zakaj ni bila po mojem mnenju? Zaradi tega, ker se ni vedelo kakšna bo, kakšna bo odločitev Ustavnega sodišča o zadržanju 75.b člena, tretjega odstavka tega člena. In to je glavna stvar. In jaz nimam sicer dokazov, drži, ampak nenavadno mi je, da je bil isti dan sklic seje, čez par ur, mislim, da 6, 7 ur kasneje pa preklic seje. To je res neverjetno, to mislim, da se še ni zgodilo … Čez 4 ure? predlagatelj ve točne podatke, čez 4 ure, spoštovani. To je, mislim, mislim, da se to še ni zgodilo, a ne. In potem dobimo seveda iz Ustavnega sodišča, da ni razlogov za zadržanje tega člena, kajti vse je po mnenju Ustavnega sodišča, seveda glede tega postopka, bp. In neverjetno pa je, ko predsednica Odbora za pravosodje na matičnem delovnem telesu, ki je obravnaval te tri priporočila, reče, pa saj ima vsak pravico postaviti Ustavnemu sodišču presojo ustavnosti. Absolutno se strinjam, absolutno se strinjam, ampak celo Ustavno sodišče že sedaj, ko ni zadržalo, reče, pa poglejte, GEN-I sploh ni tukaj tista stranka, na katero se ta člen oziroma zakon navezuje pravzaprav in je nima kaj za skrbeti. tukaj pa pridemo res do enega neverjetnega zasuka, ki je vznemiril poslance Gibanja Svoboda oziroma predvsem tiste, ki so prej bili zaposleni na GEN-I in ki jim je po Zakonu o poslancih dana pravica, da tudi na zamrznjeno delovno mesto pridejo nazaj po izteku mandata, ki bo najbrž za večino teh samo ta, štirileten. kje jaz zdaj vidim kot tudi državljan problem, zakaj se ni potrdilo vsaj tretjega priporočila? Kajti prva dva sta postala seveda brezpredmetna, ker tudi za javnost, da vemo, najprej, 1. točka je bila ta točka dnevnega reda, ki bi morala biti že 16. januarja, potem pa 2. točka so bila pa naša tri priporočila. In tretje priporočilo pa je zelo smiselno pa bi ga še enkrat rad prebral. Citiram: "Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi, da v roku 30 dni od dneva sprejetja tega priporočila pripravi poročilo o delovanju aplikacije Erar, ki kaže porabo javnega denarja, in o poteku prenove aplikacije, s katero bodo razkrita tudi nakazila fizičnim osebam in nakazila v tujino". jaz razumem, da bi morda celo vladna koalicija potrdila, če bi se ustavilo priporočilo tukaj: ki kaže porabo javnega denarja, pika. Tukaj jaz mislim, da ne bi bilo problema. Kje pa postane za koalicijo problem? "In o poteku prenove aplikacije, s katero bodo razkrita tudi nakazila fizičnim osebam in nakazila v tujino". Tukaj pa se mi zdi, to je moj občutek, lahko se motim, tukaj že vnaprej, tukaj pa tiči zajec v grmu. Zakaj? Zaradi tega, ker smo pa včeraj na odboru s strani predsednika doktorja Šumija, predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, ugotovili, da pravzaprav KPK ni tisti krivec za to šlamastiko, ki se je zgodila v teh dneh, ampak je krivec UJP, ki pravzaprav tudi ni krivec, ampak je krivec Ajpes.

Ampak ne prevzema odgovornosti niti Ajpes, zdaj niti UJP, ampak se zahteva odgovornost, vsaj tako je bilo tudi sklepa, ki je bil hvala bogu potem umaknjen s strani predsednice Odbora za pravosodje, ja, da je kriv KPK. Da je kriv KPK. Pa veste sami, dobro veste, da Slovenska demokratska stranka že od samega začetka, že 20 let nasprotuje temu institutu, ki je večkrat v zgodovini pokazal, da ni opravil svoje prvotne prvotne naloge, to pomeni, da bi krepil integriteto in preprečevanje korupcije, ampak jo je v velikih primerih povzročal in povzročil tudi veliko večmilijardno škodo naši državi. Pa spet je to druga tema, pa bomo morda kdaj sklicali sejo na to temo, kaj je je pravzaprav KPK v vsej svoji zgodovini 20 let naredil dobrega in kaj slabega. In zdaj, spoštovani, zaključujem. Seveda bi sam tudi to tretje priporočilo potrdil, predvsem zaradi tega, ker me zanima, kako je ta aplikacija, prenova te aplikacije potekala, kdo je na njej delal in zakaj je prišlo do te šlamastike. In predvsem vprašanje ključno, zakaj je GEN-I po štirih letih, ko je že veljala novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je dajala pravno podlago za novo aplikacijo Erar, se je odločil, da poda pobudo za oceno ustavnosti. Štiri leta je čakal, dokler ni spoznal, da bo prišla nova aplikacija in morda morda pokazala na kakšne nečedne posle, ki pa bi bili zelo transparentno že lahko dokazani ali pa ovrženi, če bi gospod Tomaž Lah, predsednik preiskovalne komisije, ki dobi dodatek za opravljanje svojega dela, ki ga ne opravlja, pokazal vse jasno, transparentno prvič z zaslišanjem prič, s podatki transakcijskih računov kot jih zahteva Tamara Vonta za zasebne medije - tudi prej svetovalka za medije v GEN-I leta 2022, pred vstopom v politiko ponovno in tako naprej. A ne, pa še morda tudi javnost tega ne ve in mi je prav, da ve. Dva predsednika preiskovalnih komisij, to je preiskovalka, ki noviča…, ki uprizarja lov na čarovnice zasebnih medijev Nova 24 in tako naprej in predsednik preiskovalne komisije, ki brani Roberta Goloba in preučuje vmešavanje politike v prejšnji vladi in zdajšnje vlade, sta oba bila prej zaposlena na GEN-I in imata v skladu s 37. členom Zakona o poslancih pravico se vrniti na isto delovno mesto. In jaz sem predlagal tudi že javno in danes še enkrat predlagam Komisiji za preprečevanje korupcije, to je moj poziv, kajti tudi to velja in s strani predsednice Odbora za pravosodje večkrat slišimo, kako mi moramo prijavljati, sedaj povzemam to in prijavljam Komisiji za preprečevanje korupcije, gledam doktorja Šumija, da naj preveri vsa glasovanja poslancev Gibanja Svoboda, ki jim po zakonu je omogočena pravica se vrniti na to delovno isto mesto, kjer so prej delali, da preveri, kako so vplivali na megalomanske projekte, začenši s pripravo državnega prostorskega načrta na Družmirskem jezeru, za katere … / oglašanje iz dvorane/ Na Družmirskem jezeru. Družmirsko jezero, ja, v Velenju oziroma v občini Šoštanj. In kako je tukaj povezava teh poslancev, teh dotičnih petih z glasovanjem o Zakonu o umeščanju obnovljivih virov energije v Republiki Sloveniji. Kajti leta 2021 so, mislim, da 84 odstotki državljani in državljanke, sicer zmanipulirani, to je spet druga tema, pa spet ne bom danes, ampak rekli so, želimo čisto pitno vodo in ne želimo, da se na naših jezerih, rekah gradijo infrastrukturni projekti. Hop, pride svoboda, gradimo na Družimirskem jezeru, tudi na Velenjskem jezeru lahko gradimo in tako naprej. Kako lepo. Ampak ne, ni fajterjev iz Inštituta 8. marec, ne,

financiral in s tem bogato služil GEN-I. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala. Kot predsedujoča, ne maram vsebinsko razpravljati, ker mislim, da ni prav, ker je moja naloga kot predsedujoče procesno voditi, ampak vaša razprava zahteva moj vsebinski odziv. Kot prvo, Socialni demokrati absolutno nismo zapustili Gibanja Svobode, predsedujoča je s strani..., podpredsednice Socialnih demokratov in bo tu do konca seje. Ostali imajo bodisi dopust bodisi službeno potovanje, bodisi bolezen. Nas je samo sedem, lahko za vsakega preverite kje je. Državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, če se motim, prav tako Socialni demokrati in ostaja do konca seje. Nihče ni zapustil. Smo pa v stališču zelo jasno povedali kaj in kako je naše mnenje glede samega sklica seje, glede priporočil in glede dejstva, da, podjetje GEN-I s temi razpravami, absolutno mu nastaja določena poslovna škoda. Dejstvo je, da danes imamo razpravo, ne da bi nekomu omogočili, da se odzove. Vaša razprava je zahtevala njihov direkten odziv, ker ste se dotaknili določenih, zame tudi vprašanj njihovega poslovanja, o katerih ni korektno razpravljati, ne da bi imeli možnosti odziva. To je ena stvar. Druga stvar, Zelo ste obračunali tudi s posamezniki in posameznicami v stranki Gibanje Svoboda, zame osebno zelo nekorektno in v nasprotju z etičnim kodeksom, ker mislim, da vseeno je ključna predpostavka naše razprave spoštovanje drug drugega. Ne želim posegati v besedo, zato ker mislim, da je svoboda razprave prioritetna pri poslankah in poslancih, res prosim in vas opozarjam za nadaljnje razprave, omejite se na vsebino točke, omejite se tudi na tiste, ki so prisotni pri zadevni točki, morda do poslank in poslancev, ne pa do podjetja GEN-I, zaposlenih, Inštituta 8. marec in tako naprej.

mislim, popravek, rada bi pač opozorila na nekaj in sicer večkrat je bil omenjen kolega Tomaž Lah, ki da prejema plačilo za vodenje preiskovalne komisije. Jaz bi rada samo spomnila kar sicer sem prepričana, da vsi veste, ampak ljudje, ki to poslušajo pa ne in se mi ne zdi korektno. Tomaž Lah je tako ali tako že vodi Odbor za infrastrukturo in je v najvišjem možnem razredu poslanskem za to, a ne, in to, kar delate, mislim, to je res, to je pa res nespodobno do konca. Dajte si vsaj pogledati, ker to je pa res eklatantna laž. Hvala. Hvala lepa. Šlo je sicer za popravek, ne pa postopkovni predlog in opozarjam seveda, da ne gre za postopkovni predlog. Kolegica Žibrat, izvolite. **SARA ŽIBRAT (PS Svoboda):** Ja, saj ste že zelo lepo opozorili kolega Hoivika, ampak vendarle bi tudi jaz predlagala, da mu izrečete opomin, ker je bil žaljiv do mojih kolegov. In jaz se absolutno kot podpredsednica stranke Svoboda moram odzvati, svoboda ni GEN-I. Tukaj nas je 39 poslancev, imamo občinske svetnike, imamo članstvo, ki ni nikoli delalo v državnem podjetju GEN-I, in prosim vas, kolega Hoivik, zagotovo veste, da trenutno noben od politikov, ki je bil zaposlen na geniju, ni na plačilni listi GEN-I, in da to, kar se državno podjetje odloča v tej državi, nima nobene veze z bivšimi zaposlenimi. Se pravi, recimo, ne vem, odločitve gospoda Urbanije na Planetu TV, nimajo več veze z RTV in podobno, zato prosim, da nehate s tem. Jaz nisem GEN-I, sem pa predstavnica Svobode in jaz mislim, da si kolega zasluži opomin. Razumem vaš postopkovni predlog, ampak sem kolegu že izrekla opozorila, bom na tem ostala in še enkrat naprošam za nadaljnje razprave, da se držimo spoštljivega dialoga. Postopkovno, kolega Hoivik. Ja, jaz bom direkten, tako kot sem vedno, jaz se potem na tem mestu opravičujem kolegu Lahu, ker je res, drži, je predsednik Odbora za infrastrukturo, prej je bila to zdaj vodja poslanske skupine. In glede na to, da je Tamara Vonta rekla, da dobiva maksimalno plačo, je res zanimivo, **31. da pa potem pro bono dela in ne dela, kot predsednik preiskovalne komisije, ki je bila na pobudo Državnega sveta ustanovljena po dolgih zapletih, ker predsednica Državnega zbora ni želela sklicati tiste seje. To je moj prvi odziv v tem postopkovnem predlogu, drugače originalni postopkovni predlog pa je, predsedujoča, prosim, da ne polemizirate z menoj, kajti vi ste si prej privoščili razpravo zelo široko. Dejstvo je, da poslancev stranke Levica in Socialnih demokratov tukaj ni. Tukaj jih ni. Jaz ne bom šel zdaj gledati kdo ima dopust, pa kdo je bolan, to ne bom gledal, ker to ni v moji pristojnosti. / oglašanje iz dvorane/ Samo dejal sem, samo majčkeno, samo dejal sem, da po mojem mnenju Socialni demokrati in Levica uživa v tem, ko smo v Poslanski skupini SDS zahtevali ta sklic izredne seje in vsi vejo da bi to sejo zelo lahko zaobšli, če bi predsednica Odbora za pravosodje takrat, ko je bila sklicana nujna seja, 13. 1. za 16. 1., to opravili. Na odboru, bi sprejeli soglasno mnenje, 16. 1. bi bila seja zaključena in zadeve ne bi bilo danes tu. Tako da lepo prosim, kar ste vi zakuhali, zdaj tudi pojejte. V tem primeru je to zakuhala gospa Lena Grgurevič. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala za vaš predlog, ki seveda ni bil postopkovni predlog, predlagam pa, da nadaljujemo z razpravo in besedo ima kolegica Lena Grgurevič. Izvolite. Jaz bi priporočala kolegu, no, najprej predsedujoča, pri tako res grobih kršitvah, o čemer upam, da se strinjava, bi si seveda zaslužil opomin, ampak vi vodite seveda sejo, je vaš, vaša odločitev. Jaz menim, to sem tudi v stališču lepo komunicirala, da smo poslanci dolžni delovati učinkovito. Prihajam iz Evropskega sodišča, bila sem v Luksemburgu, kjer sem spremljala za nekaj časa tožbo Philip Morrisa zoper Evropsko komisijo. A veste koliko so imeli stranke časa? 15 minut vsaka. Evropski splošni sodniki, torej sodniki na splošnem sodišču EU, imajo za podajo svojih mnenj 2 do 3 minute časa. Mi, kot sem že zatrdila, že nekaj dni in tudi strokovne službe, delamo zgolj za to ure in ure in ure. Se pravi, namesto, da bi delali na resničnih problemih te države, ki se jih je nakopičilo pod dosedanjimi vladami, še in še. v vseh treh vejah oblasti se ukvarjamo s problemom, ki je popolnoma umetno ustvarjen, spolitiziran. Sedaj pa, kot smo slišali že večkrat, v stilu in po teoriji že Josepha Goebbelsa, ki je dejal, stokrat ponavljaj laž in poslala bo, postala bo resnica, znova in znova poslušamo ene in iste laži. Ne vem kolikokrat naj jih jaz še demantiram? Tukaj je mnenje Zakonodajno-pravne službe. Mnenje Zakonodajno-pravne službe je bilo, če se to v kamero vidi, na, vidi, 4. 3. 2025, torej mesec marec 2025. Pozivam državljanke in državljane, da si to lahko pogledajo. Gre za javne objave na spletni strani Državnega zbora. 265. člen Poslovnika Državnega zbora, danes ga bom verjetno tretjič prebrala, pravi: "Matično delovno telo," - torej Odbor za pravosodje "obravnava zahtevo oziroma pobudo ali sklep, takšen kot so ga vložili stranka SDS, po tem, ko je dobilo mnenje Zakonodajno-pravne službe. Mnenje Zakonodajno-pravne službe, spoštovani, je bilo izdano 4. marca. Kako lahko ali zakaj tako lažejo ob takšnih dejstvih? Jaz pač ne morem pomagati. To ni nič novega in to je to škodljivo ravnanje o katerem govorim. In to je ta neučinkovitost, s katerim pač želijo ustvarjati neke navidezne nesmisle, insinuacije, želijo žaliti, škodujejo javnemu interesu Republike Slovenije, ker vrhunsko podjetje, ki v življenju ni imelo ene afere, prav na podlagi tega, kar deluje strokovno in zaposluje izjemne kadre, med katerimi so, to smo lahko ponosni, tudi nekateri poslanci Svobode, ki so zagotovo s svojim delovanjem prispevali k odličnemu **32. TRAK: (VP) 15.35** ki za razliko, bom pa dala en primer kadrovanja SDS-a, ki je recimo na Pošto Slovenije v Mariboru postavil s. p.-jevca, ki je seveda član SDS-a, iz Poljčan. No, ta s. p.-jevec, ki je prevzel državno podjetje z eno izmed redkih še s sedežem v Mariboru, ker drugo ste vse uničili, tako kot Dravske elektrarne Maribor, kjer je vaš kader podpisal temeljno pogodbo, na podlagi katere se je začela afera TEŠ 6, to je bil kader stranke SDS - sedaj je pri Logarju, da boste vedeli, Mariborčani, s kom imamo opravka, to so kadri, ki jih vi kadrujete. Torej spravili ste Pošto Slovenije za enako plačo kot ga prejemajo odlični kandidati, torej odlično poslovodstvu vodstvo stranke GEN-I v milijonske, milijonske izgube. To pa je vaše kadrovanje. Toliko o tem. Ne bom ponavljala, izjemnih rezultatov podjetja GEN-I, ne bom ponavljala, da to podjetje še ni imelo ene afere v zgodovini. Ne bom / nerazumljivo/, je rastoče in tako naprej, borzni indeksi so znani. In lahko vas je sram, da kot poslanci delujete v škodo državnega podjetja v Republiki Sloveniji, enega izmed največjih davkoplačevalcev, iz katerega se plačuje se plačuje javno zdravstvo, iz katerega se plačuje sociala, iz katerega se plačujejo naše plače in tako naprej. Izjemno zavržno. Nadaljnje laži, torej da sem jaz napisala, menda ja ne mislite, da jaz pišem, za to so strokovne službe, če je strokovka, strokovna služba zapisala, jaz tega ne preverjam, pripis "zelo nujno", je ga pač napisala, nič hudega, tudi na preklicu je napisala "zelo nujno". Jaz ji nisem rekla naj napiše "zelo nujno", pa tudi če je napisano "zelo nujno", nič hudega. Jaz sem prav zato v izogib, namreč kadar dobi Državni zbor pač s strani Ustavnega sodišča prošnjo, da poda mnenje v postopkih, to so predpisani postopki, to so običajni postopki, ki jih izvajamo ves čas in vedno delujemo na enak način, tudi jaz sem kot predsednica odbora delovala na enak način. Ne moremo, takoj sem sklicala sejo, da ja ne bi kdo kaj rekel, ne, ker je bila pobuda GEN-I, da ne bi kdo rekel, da oviram, nisem pa mogla nadaljevati seje, dokler ni bilo mnenja. In ker ne vemo, kdaj bo Vlada dala mnenje in ker ne vemo, kdaj bo Zakonodajno-pravna služba spisala mnenje, pač smo čakali. In takoj, ko smo mnenje dobili, smo sejo sklicali. Vse ostalo so navadne laži. Eden izmed mnogih, takšna laž je tudi, sedaj tukaj Hoivik je razpravljal na veliko o parlamentarni komisiji, ki jo vodi kdo drug kot poslanec Lah. Kdo pa je to parlamentarno parlamentarno komisijo želel? Stranka SDS, ki se je vmes skregala z NSi, a ne, ker so se tam bojevali za stolčke in je potem preko poslanca Poglajna - tukaj sedi, član SDS -, ki je bil takrat še državni svetnik, nastavljen s strani SDS v Državni svet, ki bi ga jaz itak … In Poglajen bil tisti, ki je v Državnem svetu zahteval to preiskovalko. In sedaj vi o čem sploh govorite? Vi ste torej tisti, ki ste zahtevali to preiskovalko. In ker ste se sami pač med tem z NSi skregali, je pač postopek tak, da potem se pač mesta delijo v skladu s Poslovnikom. Ja, pač ste malo zamočili, kolegi, a ne. To je, to se morate zmeniti s kolegi NSi. Ki jih, še to bom povedala, ker so se obregali nekaj torej niti enega poslanca, kolegi SDS, SD, oprostite, kdo je prisoten, torej niti enega poslanca NSi v dvorani ni, da bodo vedeli gledalke in gledalci, SDS pa je prisoten 25 Potem dalje insinuacije o, zdaj so že prišli torej, jaz mislim, da bi bilo bolje, da bi kolega, kolega Hoivik začel pisati kakšne znanstvenofantastične romane

Presegate danes, res presegate vse meje? Seveda je tu šlo za čisto prostovoljno združitev tistih, ki so pod torturo prejšnje vlade zahtevali in določene spremembe. Zato smo tudi nekateri, ki v življenju nismo želeli vstopiti v politiko, bili v to primorani. Tako. Dalje so bile na neke laži, da KPK ni krivec za nastalo situacijo, da je to Uprava za javna, javna plačila, kar je včeraj na mojo osebno pobudo, zanikal seveda doktor Šumi, ki je pač, bom rekla, nerodno, najboljši, najboljši možnosti, drugače ne morem najti primernejšega izraza, pač prevalil krivdo na UJP, včeraj je to javno zanikal, prevzel je objektivno odgovornost, priznal je, da so bile storjene napake, priznal je, da so bile napake za več podjetij, ne zgolj GEN-I, neresnično, za več podjetij so neresnično navajali podatke. In sedaj je pristopil tako, kot je treba. Ustanovil je skupno delovno skupino skupaj z Upravo Upravo za javna plačila in za, AJPES in tako naprej. To bi pa in prej seveda pač niso preizkusili aplikacije, ki zajema tako pomembne podatke in to je pač, za to se je javno opravičil in prevzel odgovornost. Tako da ne govorite neumnosti kolega, prav tako ne o poslancih, torej, da boste vi prijavili poslance GEN-I vam je tam, včeraj pa je to povedal doktor Šumi, vam je jasno, da streljate kozle? No. Ne morem drugače reči in ne poznate ne Ustave in ne zakonov. Nadaljnja laž, ki se ves čas ponavlja, ponavlja, torej da Zakonodajno-pravna služba je celo dobila za ta opomin, ker o vsebinski razpravi predsedujočega člana SDS, torej ni Zakonodajno-pravna služba raztrgala vseh teh, vseh teh priporočil. Ja, to je čista laž. Seveda je. Ponavljam, glede prvega priporočila in to je današnja tema. Kolegi, da v 1. točki ste priporočali Vladi, da se v roku opredeli do pobude družbe GEN-I. Kaj je rekla Zakonodajno-pravna služba? Torej ob prvem vašem priporočilu tri obravnavamo. Pojasnila vam je, da Vlada ni udeleženka v ustavnem sporu in da nima nobene dolžnosti, ima pa pravico, če želi, da odgovori na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti, kar je vlada storila. O čem se mi danes pogovarjamo? Nadalje, Ustavno sodišče je pač, Zakonodajno-pravna služba je o tem tudi povedala, da Ustavno sodišče mirno lahko odloča, tudi če nima teh mnenj. Ne, celo ne Državnega zbora, kaj šele Vlade, lepo vas prosim. In da je za odgovor Državnega zbora Ustavnemu sodišču potrebno, da se na pristojnem matičnem delovnem telesu opredelimo do mnenja ZPS, kar smo storili kolegi. O čem vi danes tukaj nabijate, ne morem reči drugače. Druga točka priporočila, ki je prav tako raztrgano, seveda je. Torej SDS priporočal, pazite, da Državni zbor naloži delovnemu telesu Državnega zbora, Odbor za pravosodje, da sprejme mnenje o pač tej ustavni določbi. In ga posreduje Ustavnemu sodišču. Državni zbor, kot vam je pojasnila Zakonodajno-pravna služba, po skladu s 111. členom Poslovnika Državnega zbora to povejte tudi vašemu doktor Avblju, ne more sprejeti priporočila za delo Odbora za pravosodje kot matičnega delovnega telesa, ker bi s tem predlagal ukrep za delo samemu sebi. Ali ste smešni? O čem mi danes razpravljamo? Dalje. Ne more matično delovno telo dajati izjav v imenu Državnega zbora. O čem se pogovarjamo. Še več pripomb je, ampak se bom zreducirala. In še 3. točka, za katero pa pravijo, da torej 3. pa je priporočilo Vladi Republike Slovenije, da naj pripravi neko poročilo o delovanju aplikacije Erar vlada. Se pravi aplikacija Erar, kot vam je pojasnila. Torej Zakonodajno-pravna služba, to ni zakonski institut in se aplikacije Erar nanaša za obdelavo podatkov in vodenje evidenc iz poglavja Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. In zato je pristojen KPK, v katerega, okvir dela spada Erar in noben drug in to je samostojen in neodvisen državni organ in te točke ni mogoče nasloviti na Vlado.

Vsaka pravna in fizična oseba v Republiki Sloveniji ima seveda v demokratični, tudi v vsaki drugi demokratični državi pravico pred Ustavnim sodiščem zahtevati neko ali dati pobudo, ne zahtevati za za presojo ustavnosti nekega zakona, katerega določba je nejasna in to je edino, kar je tudi jasno. Izgleda, da si pobude niste prebrali, naslovila družba, družba GEN-I, ker je prišlo seveda do sprememb. Jasno, da se takrat naredi, kdaj pa.

ker meni, da se s tem posega v konkurenčne pogoje na trgu. Vi si niste prebrali te pobude, kolegi, očitno in dolžnost odličnih gospodarjev, kot je očitno uprava GEN-I je, da reagira, kadar meni, da so lahko interesi družbe ogroženi. Tako. ne vem, ali naj še sploh nadaljujem. O tem sem že v bistvu povedala, mislim dosti časa sem že porabila, kot sedaj vidim, ne mislim, da 15 minut, če se ne motim, zato bom sedaj dala besedo še kolegom, se pravi, gre za čisto zavajanje, gre za čisto trošenje davkoplačevalskega denarja. Tu smo za to, da delamo, ta Vlada dela, ta Vlada dela spremembe v dobro upokojencev smo jih naredili, zaposlenih smo naredili, ločujemo javno zdravstvo in tako naprej in tako dalje. In to, kar počnete vi, spoštovani, pa je oviranje dela in želja po tem, da se v tej državi ne premakne še nadalje nič na bolje. In kot poslanci bi morali skrbeti

Ja, hvala za besedo in par stvari je pač treba v tej konfuzni razpravi odgovoriti. Najprej bi se zahvalil za reklamni spot za podjetje GEN-I na začetku in pa za vlado na koncu, ampak jaz ne vem, gospa predsednica Odbora za pravosodje, kdo vam pa potem sklicuje te seje, če ne sami. Prej ste rekli, da to naredijo strokovne službe. Tudi zopet zavajanje glede mnenj Zakonodajno-pravne službe. Bom pa še jaz pokazal, glejte, datum 15. 1. Kaj piše? Mnenje o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja tretjega odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. In ne drži, ponovno ne drži, preberite si Poslovnik, očitno vi ste zelo pametni po navadi na Odboru za pravosodje, kako noben ne zna nič brati, Drugi odstavek 265. člena, matično delovno telo obravnava zahtevo oziroma pobudo ali sklep iz prejšnjega odstavka potem, ko je dobilo mnenje Zakonodajno pravne službe ter Vlade in to v svojem mnenju na naša priporočila. Poudarja tudi Zakonodajno-pravna služba. Ampak kako prikladno, zadnjega stavka ne preberete, pa vam ga bom še enkrat prebral. Pogoj za obravnavo pobude na matičnem delovnem telesu pa je poleg mnenja ZPS tudi pridobljeno mnenje Vlade. (nadaljevanje) predsednica Državnega zbora 9. 1., ko je ta pobuda prišla v parlament, na Vlado naslovila, naslovila prošnjo, in sicer na podlagi prvega odstavka 265. člena Poslovnika vam pobudo pošiljam in prosim za mnenje, predvsem z vidika izvršilne oblasti. Saj se vsi strinjamo, da Vlada ne nastopa pred Ustavnim sodiščem, saj to sploh ni sporno. Mora pa poslati v Državni zbor mnenje o začetku s pobudo za ustavnost, ki je pa pogoj, da Državni zbor to sploh obravnava. Jaz ne vem. Mešamo jabolka in hruške. Toliko za enkrat. Hvala.

Pravica še ne pomeni dolžnost, to vemo. Pravniki, kolega Mojškerc, tudi vi kot povprečno inteligenten, bi to lahko po treh dnevih ponavljanja že osvojili to znanje, poslušajte. Pravica ni tudi dolžnost in mnenje Zakonodajno-pravne službe, citiram: Vlada v postopku pred Ustavnim sodiščem nima dolžnosti ampak le pravico, da odgovori na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti." Razumete to, kolega Mojškerc, razumete ta navaden stavek? Ali ga ti ne štekaš, mi je rekel, tako da veste, ti ne štekaš. No, jaz štekam. Kolega Mojškerc pa še kar ne šteka, verjetno sem to 15-krat prebrala, pa še ne šteka. Vprašajte se, oprostite kolegi, kdo sedi v vaših vrstah. Dalje, zavajanje namreč, imamo dve mnenji Zakonodajno-pravne službe, le eno mnenje, eno mnenje je bilo podano o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja tretjega odstavka 75.b člena. In o tem je Ustavno sodišče že odločilo s sklepom in je odločilo, da se zavrne. To je brezpredmetno. Tako zavajajo. Drugo mnenje pa je relevantno mnenje, na podlagi katerega sem lahko sklicala sejo, izdano je bilo 4. 3. 2025. To je mnenje Zakonodajno-pravne službe o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 75.b člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Kolegi, nehajte že lagati. Hvala.

govoriti o intelektu posameznika je v grdi kršitvi tako etičnega kodeksa kot tudi normalnega nivoja debate. Jaz razumem, da smo poslanci v tem Državnem zboru lahko ostri, ampak v svojih razpravah, ampak nekje je pa meja, ta meja je bila sedaj presežena. Tudi mislim, da se bi moral vsak poslanec, tudi iz koalicije, strinjati s tem, da je opozorilo le na mestu. Hvala. Hvala. Vse, kar lahko naredim, je to, kar sem zdaj že parkrat ponovila, da smo spoštljivi drug do drugega, da se morda neham obkladati z lažmi, pa tako dalje in da se vsi osredotočimo na vsebino.